maður, Vilhjálmur Vigfússon Stefánssonar, ættaður frá Klungurbrekku á Snæfellsnesi. Hann átti eftir að sýna ótrúlega djörfung og dug í því er varðaði

Ég læt mig málið sérstaklega varða því að dóttir mín og synir hennar búa þarna rétt hjá. Og þeir sem eru þarna kannski á bátum eða skipum eiga það á hættu að sökkva

lögreglusveitinni. Ég held að við eigum að beina því til utanríkisráðuneytisins, þar sem varnarmálin eru vistuð, og kannski til fleiri stofnana sem hér eru

sáluheilsu, bæði landsmanna og þeirra sem láta Ísland sig varða, ef við kæmum okkur upp sterkari vörnum í þessu. Á þessum vettvangi eru stríðin háð, ekki síður en með skriðdrekunum á

og hér er ég auðvitað ekki að tala um hæstv. forsætisráðherra, Katrínu Jakobsdóttur, heldur forsætisráðherra Noregs, Jonas Gahr Støre. Þar í landi eru jafnaðarmenn við völd og þar ríkir einhver lágmarksskilningur á því hvað það er sem þarf til að reka sterkt velferðarkerfi, sterka almannaþjónustu. Auðlindagjöld upp á 33 milljarða norskra króna, sanngjarnir, hagkvæmir skattar á orkuframleiðslu, fiskeldi, auðlindarentu, það er sú leið sem Norðmenn ætla að fara til að draga úr þenslu, til að bæta afkomu ríkissjóðs

Aðalhagfræðingur Evrópska seðlabankans, Philip Lane, hefur lagt til að ríkisstjórnir skattleggi frekar fjársterkustu hópana og stöndugustu og stærstu fyrirtækin; skapi þannig svigrúm í hagkerfinu til að styðja við fólkið sem þarf sannarlega á stuðningi að halda. Þetta er sú leið sem jafnaðarmenn í Noregi fara. Þetta er sú leið sem við í Samfylkingunni höfum talað fyrir og munum halda áfram að tala fyrir. Stórútgerðin er aflögufær. Ríkasta eina prósentið á Íslandi er aflögufært. Skattleggjum ofurtekjur, skattleggjum ofureignir og ofurarð og stöndum saman um sterkt velferðarkerfi og sterka almannaþjónustu.

Kona, líf, frelsi. Þrjú orð þrungin djúpri og sársaukafullri merkingu. Þessi þrjú orð kjarna mótmælin í Íran á mjög einfaldan hátt þar sem tugir hafa verið drepnir af yfirvöldum í nafni öryggis. Í nafni öryggis þarf að drepa konur sem klæðast ekki réttu fötunum. Að vera kona sem getur ekki valið hvernig hún klæðist, að vera kona sem ræður ekki lífi sínu, að vera kona sem má ekki ræða opinberlega um jafnrétti, að vera kona sem má ekki ferðast erlendis án þess að fá leyfi frá eiginmanni sínum, að vera kona sem má ekki heita nafninu sínu er ógn við öryggi yfirvalda. Kona, líf, frelsi. Jina Amini var í heimsókn í Teheran, ekki sem Jina heldur sem Mahsa því að Jina er kúrdíska nafnið hennar og það nafn er bannað. Það er líka bannað að sýna hár. Jina var 22 ára þegar siðferðislögreglan handsamaði hana, barði og myrti. Kona, líf, frelsi. Nú berst fólk í Íran fyrir frelsi sínu, frelsi til að tala, klæða sig og lifa sjálfstæðu lífi, frelsi sem yfirvöld í Íran svipta fólk með ofbeldi sem er réttlætt með trúboði, að í krafti einhvers almættisins megi valdhafar drepa konur. Baráttan fyrir sjálfstæðu lífi er aldrei langt í burtu. Við getum tekið þátt í því með því að segja nafn hennar: Jina Amini. Við getum tekið þátt í því með því að segja orðin: Kona, líf, frelsi.

Herra forseti. Hvers vegna er notkun greiðslukorta og greiðslumiðlunar hér á landi margfalt dýrari fyrir okkur Íslendinga en íbúa hinna norrænu ríkjanna? Það er vegna þess að greiðslulausnir okkar eru háðar erlendum aðilum. Heimildagjöf og uppgjör innlendra debetkorta fer fram erlendis. Það þýðir að íslenskir neytendur eru ekki bara að greiða til íslenskra banka heldur borga þeir einnig til VISA og Mastercard í útlöndum.

og við bætist að þetta fyrirkomulag getur ógnað þjóðaröryggi líkt og Már Guðmundsson, þá seðlabankastjóri, benti á árið 2019 með bréfi til þjóðaröryggisráðs. Í gær áréttaði fjármálastöðugleikanefnd í yfirlýsingu sinni mikilvægi þess að auka öryggi í innlendri greiðslumiðlun til að tryggja rekstrarsamfellu, m.a. með vísan til vaxandi netógnar. Við þurfum sjálfstæðar og óháðar greiðslulausnir sem eru bæði ódýrari en þær sem við búum við og öruggari. Krafan ætti að vera sú að ávallt séu til staðar virkar lausnir sem lúta í einu og öllu íslenskri löggjöf um eignarhald, umráð og notkunarrétt og eru algerlega óháðar inngripum erlendra aðila sem geta ógnað innlendri greiðslumiðlun og fjármálastöðugleika. Það þarf að auka samfélagslegan ábata og tryggja þjóðaröryggi. Hvers vegna draga íslensk stjórnvöld lappirnar í þessum efnum? Stjórnvöld og Seðlabanki Íslands þurfa að gyrða sig í brók og tryggja óháða, sjálfstæða fjármálainnviði, óháðar, ódýrar og innlendar greiðslulausnir.

hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra skýrslu um stöðu og áskoranir Íslands í orkumálum með vísan til áherslna og markmiða stjórnvalda í loftslagsmálum. Ég batt vonir við að stöðuskýrslan myndi skýra málið frekar og hjálpa okkur að komast lengra í átt að þeim mikilvæga áfanga að átta okkur á hver raunveruleg orkuþörf okkar væri með tilliti til loftslagsmarkmiða. Því miður reyndust bara tiltækar sex sviðsmyndir um orkuþörf landsins þótt vissulega séu í umræðunni fleiri hugmyndir um hvernig mæta megi væntri orkuþörf til orkuskipta, t.d. sú að forgangsraða þegar framleiddri orku með öðrum hætti.

og réttmætri gagnrýni, svo ekki sé meira sagt. Í ríkisstjórnarsáttmála segir að mikilvægt sé að breið sátt ríki um uppbyggingu vindorkuvera. Nú les maður og heyrir úr fjölmiðlum að formaður téðs starfshóps um stöðuskýrslu gangi erinda fjögurra fyrirtækja sem hafa uppi stórtæk vindorkuáform á Vesturlandi undir heitinu Vestanáttin og tali fyrir þeirri sviðsmynd úr stöðuskýrslunni sem gengur freklegast fram, eins og hún sé hinn eini rétti sannleikur. Virðulegur forseti. Með þessari framgöngu gerir formaður starfshópsins endanlega að engu vinnu hans. Það getur ekki undir nokkrum kringumstæðum talist eðlilegt að formaður starfshóps sem falið var að draga saman efni um stöðu orkumála tali fyrir öfgafyllstu sviðsmyndinni úr skýrslunni umfram aðrar, sem kallar á mesta orkuöflun, eins og ekkert annað komi til greina í umræðunni. Það liggur engan veginn fyrir og hefur hvergi verið tekið stefnumarkandi ákvörðun um það að hér þurfi að ríflega tvöfalda raforkuframleiðslu fyrir árið 2040.

Það skiptir máli í hvað orkan sem við framleiðum er notuð. Ef við ætlum að ná alvöruárangri í loftslagsmálum þurfum við að breyta hegðun okkar. Við þurfum að skilgreina það í hvað orkan eigi að fara og ég er þeirrar skoðunar að þar sé ýmislegt sem ætti að breyta. Eigum við t.d. að ræða það hvort það sé góð nýting á orku að framleiða rafmynt?

allt annað mál og ætla því að venda kvæði mínu í kross. Í vor skipaði hæstv. forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, starfshóp gegn hatursorðræðu til að bregðast við vísbendingum um vaxandi hatursorðræðu í íslensku samfélagi. íslensku samfélagi. Ég tel þetta mikilvægt og tímabært því að ég held að við verðum öll vör við það að orðanotkun fer stundum langt út fyrir það sem við getum sætt okkur við og vegur að manngildi einstaklinga. Eitt af því sem mig langar sérstaklega að nefna er ógn og ofbeldi og gelt gegn hinsegin ungmennum. Það er ömurlegt að heyra af því að svona orðræða sé að aukast í grunnskólum landsins. Þetta er eitt af því sem þarf að vinna gegn (Forseti hringir.) og þar getum við stjórnmálamennirnir lagt okkar af mörkum með góðu fordæmi.

Hvað er að? Hvernig getum við leyft okkur að börn og fatlað fólk fái ekki lyfin sín á Íslandi

Ég segi fyrir mitt leyti: Ríkisstjórn sem getur ekki komið þessum hlutum í lag á að segja af sér á stundinni. Það er lágmarkskrafa að við séum ekki að skaða fólk, fatlað fólk, börn og eldra fólk.

Björgunarsveitir eru kallaðar út til leitar, björgunar og aðstoðar á neyðarstund að meðaltali þrisvar sinnum á dag og með auknum fjölda ferðamanna og fólksfjölgun á landinu fer þörfin sífellt vaxandi fyrir þetta óeigingjarna starf. Undanfarin ár hefur hins vegar reynst erfiðara fyrir björgunarsveitir og önnur samtök sem vinna í þágu almannaheilla að afla nýrra sjálfboðaliða sem og að halda sjálfboðaliðum virkum. ákvað því að leggja fram frumvarp sem á sér fyrirmynd frá Bandaríkjunum en í því er lagt til að þeir einstaklingar sem sinna þessu sjálfboðastarfi til almannaheilla skuli eiga rétt á tekjuskattsafslætti sem veittur er miðað við hlutfallslega þátttöku sjálfboðaliðanna í björgunarsveitastarfinu. Kostnaður sjálfboðaliða við kaup á björgunarbúnaði og sérmerktum fatnaði hefur sífellt hækkað. Frumvarpinu er því einnig ætlað að koma til móts við þennan kostnað sjálfboðaliða með endurgreiðslu virðisaukaskatts til kaupa á viðurkenndum björgunarbúnaði. Hvort tveggja er ætlað til þess að hvetja fólk til að taka aukinn þátt í þessu sjálfboðaliðastarfi sem tryggir mikilvægan stuðning við samfélagið þegar neyðin er mest. Það er von mín að vel sé tekið á móti þessu frumvarpi á Alþingi og það njóti stuðnings þingmanna úr öllum flokkum sem kunna að meta hið óeigingjarna og mikilvæga starf sem björgunarsveitir inna af hendi fyrir samfélagið.

Ríkisstjórnin hefur í fjárlagafrumvarpi ársins 2023 lagt til krónutölubreytingar upp á 7,7% sem eiga að gefa 6,4 milljarða í tekjur.

Það gefur augaleið að tekjulægri hópar verða mest fyrir barðinu á slíkum breytingum. Þetta er í fyrsta skipti í nokkur ár sem ríkisstjórnin hverfur frá þeim verðbólgumarkmiðum Seðlabankans að verðbólga sé innan við 2,5%. Nú eru fram undan kjarasamningar sem gætu orðið erfiðir vegna mikilla vaxta- og verðlagsbreytinga og því er óskiljanlegt að ríkisstjórnin sé með þessum aðgerðum að senda slíkt merki í aðdraganda kjarasamninga og eingöngu til þess fallið að torvelda gerð þeirra. Það liggur fyrir að verkalýðshreyfingin mun á engum tímapunkti samþykkja kaupmáttarrýrnun. Þá eru sveitarfélög flest að vinna að gerð fjárhagsáætlana og vandséð að þau muni leggja til minni breytingu á gjaldskrá en sem nemur þeirri breytingu sem ríkisstjórnin er að leggja til. Þá verður ekki séð að þessi áform ríkisstjórnarinnar séu í einhverjum takti við verðbólgumarkmið Seðlabankans. Ef allir hækka um 7,7% er fyrirséð að verðbólga muni ekkert lækka og við munum sitja föst í verðbólgunni næstu árin með tilheyrandi afleiðingum fyrir unga fólkið okkar sem trúði orðum pólitíkusa um stöðugleika sem væri kominn til að vera, um lága verðbólgu og lága vexti. Ríkisstjórnin er með þessum aðgerðum að skjóta sig í fótinn og það er almenningur sem tekur höggið af því eins og svo oft áður.

Undir það tek ég heils hugar. Mig langar að tala um hluta af þeim hópi. Mig langar að tala um stöðu kvára og kannski vekja athygli þingheims á skýrslu sem Kvenréttindafélag Íslands gaf út nú í mánuðinum, Að vera kvár á Íslandi,

Þessi skýrsla er með tillögum sem við ættum að taka inn á okkur, hverja eina og einustu, ef við viljum að framkvæmd laga um kynrænt sjálfræði verði í samræmi við þau markmið sem við settum með lögunum. Mig langar sérstaklega að nefna eina tillöguna vegna þess að hún tengist þingmáli sem ég lagði fram á síðasta vori og er að leggja fram aftur núna í haust. Ég bið þingmenn að kíkja í pósthólfið og finna það frumvarp og endilega gerast meðflutningsfólk ef það vill. Þessi tillaga snýst í rauninni um ferðafrelsi kvára. Þau veigra sér nefnilega mörg við því að breyta kynskráningu hjá Þjóðskrá vegna þess að því fylgir að þau fá vegabréf með hlutlausri skráningu. Það er bara bölvað vesen á landamærum í mörgum löndum vegna þess að staða hinsegin mála er miklu verri í mörgum ríkjum en á Íslandi. Og að vera með skilríki sem segja svart á hvítu frá hinseginleika þínum getur bara verið bögg og hættulegt. Þess vegna var ég dálítið svekktur þegar forsætisráðherra svaraði fyrirspurn frá mér um þetta með því að ekkert mál hefði borist til ráðuneytisins þar sem fólk með hlutlausa skráningu segðist hafa lent í vandræðum. Í þessari skýrslu eru tekin viðtöl við kvárin sjálf.

Þann 1. júlí síðastliðinn tók Vinnumálastofnun formlega við hlutverki Útlendingastofnunar við að veita umsækjendum um vernd þjónustu og á sama tíma yfir samninga við Reykjavíkurborg, Reykjanesbæ og Hafnarfjarðarbæ sem hafa um árabil sinnt þjónustu við umsækjendur og álíta það vera samfélagslega mikilvægt verkefni. Undanfarin ár hafa í kringum 900 manns óskað eftir vernd á Íslandi ár hvert samkvæmt upplýsingum frá Útlendingastofnun, en fjöldi þeirra sem sóttu um vernd frá janúar og fram í ágúst á þessu ári er 2.552. Það er ljóst að aukinn fjöldi flóttafólks leitar til Íslands og því gengur ekki upp að þjónustan sé einungis í höndum þriggja sveitarfélaga sem eru ítrekað beðin um að stækka samninga sína þrátt fyrir ákall um að fleiri sveitarfélög komi að verkefninu. Stofnunin leigir húsnæði í sveitarfélögunum þremur og sér um þjónustuna á meðan beðið er eftir að vernd sé veitt. Þá færist fólk sjálfkrafa yfir á sveitarfélagið þar sem búseta er nú þegar til staðar. Á sama tíma þarf fólk að nýta þá innviði sem til staðar eru í sveitarfélögunum, svo sem menntastofnanir, heilbrigðisþjónustu og löggæslu. Stofnanir ríkisins hafa ítrekað leitað til fleiri sveitarfélaga með ósk um samstarf, án árangurs. Því má segja að tími sveitarfélaganna til að finna hjá sér þessa samfélagslegu ábyrgð sjálfviljug sé liðinn. Virðulegi forseti. Ég hvet hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra til að setja kraft í þessa vinnu og að horfa til verklags sem notað er í Danmörku þar sem farið er eftir kvótaákvörðun við val á sveitarfélagi í móttöku flóttafólks með einfaldri reiknireglu sem miðar við hlutfall íbúa. Þannig geta önnur sveitarfélög, og þá sérstaklega á stórhöfuðborgarsvæðinu, ekki skautað fram hjá móttöku fólks á flótta. Forseti. Samfélag sem vill hlúa vel að barnafjölskyldum gerir sennilega mest gagn með því að halda vel utan um fjölskyldur á fyrstu árum í lífi barna þegar börnin eru lítil, foreldrarnir yngri, fjárhagur viðkvæmari og álagið er hvað mest. Umræðan um tímabilið milli fæðingarorlofs og leikskóla er áratuga gömul og það er vegna þess að verkefnið er stórt, en leiðirnar þurfa líka af sömu ástæðum að vera fleiri en ein. Ég vil sjá okkur sem samfélag stíga það skref að lengja fæðingarorlof. Með því fá þeir foreldrar sem vilja tækifæri á að vera lengur heima. Þegar rúm 20 ár eru frá því að lög um fæðingar- og foreldraorlof voru fyrst sett þarf að rifja upp þá hugmyndafræði sem lá að baki. Það fennir nefnilega hratt í sporin. Pabbar fengu þá í fyrsta sinn sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs sem fól í sér mikilvæga viðurkenningu á hlutverki þeirra og rétti. Þá tóku lögin hins vegar ekki tillit til fjölskyldna þar sem foreldrar eru af sama kyni, sem er ótrúleg tilhugsun í dag. Norðurlöndin lengdu síðan fæðingarorlof í 12 mánuði en Ísland rak lengi lestina með níu mánuði. Í Svíþjóð er fæðingarorlof núna 16 mánuðir og markmið okkar ætti að vera að þeir foreldrar sem vilja geti tekið lengra fæðingarorlof án þess að tekjutap verði þeim ofviða. Hækkun tekjuþaksins hjálpar þar til og styður líka við jafnréttismarkmið laganna. Það mætti lengja fæðingarorlofið í skrefum, fyrst í 14 mánuði, svo í 16 og jafnvel loks í 18 mánuði fyrir þá foreldra sem það vilja. Það að hlúa að barnafjölskyldum á fyrstu árum í lífi barna á að vera verkefni sem ríki og sveitarfélög vinna saman. Þetta á að vera markmið samfélagsins og vinna okkar allra.

Herra forseti. Mig langar til að vekja athygli á því hér við þetta tækifæri að núna eru Samtök iðnaðarins með fund í Hörpu þar sem er kynnt ný skýrsla undir yfirskriftinni Stöðugt, hagkvæmt og skilvirkt starfsumhverfi.

„Bæta lagasetningu með víðtækara mati á íþyngjandi áhrifum nýrra ákvæða.“ Númer 15: „Greina íslenska hagsmuni markvisst og tímanlega við þróun Evrópureglna og fylgja mikilsverðum hagsmunum eftir af festu.“ Númer 16: „Innleiða Evrópureglur án íþyngjandi viðbótarkvaða.“ hverju nefni ég þetta hér? Það hefur verið lenska lengi að það hefur ekki verið framkvæmt viðhlítandi mat á þeim íþyngjandi ákvörðunum sem reglusetningu fylgja. Kostnaðurinn af þessu lendir auðvitað á endanum hvergi nema hjá fyrirtækjum landsins og heimilum. Þetta er eitthvað sem við þingmenn verðum að taka til okkar. Atriðið sem snýr að því að greina hagsmuni markvisst og tímanlega við þróun Evrópureglna og fylgja mikilsverðum hagsmunum eftir af festu

Það er skotið inn áhugamálum ráðuneytisins eða ráðherrans með innleiðingarregluverki án þess að mikið beri á. Við verðum að færa þetta til betri vegar. Ég fagna mjög þessari skýrslu Samtaka iðnaðarins sem nú er kynnt og vil að við horfum sérstaklega til þessara þriggja atriða hvað starf okkar hér á Alþingi varðar.

Virðulegi forseti. Á þessum síðasta þingfundi septembermánaðar er ekki seinna vænna en að minna á mánuð vitundarvakningar um mænuskaða. Árum saman hefur Mænuskaðastofnun Íslands barist fyrir því, bæði hérlendis og á alþjóðavettvangi, að lækning finnist við lömun. Á meðan gríðarlegar framfarir hafa orðið í læknavísindum undanfarna áratugi sitja þeir lömuðu enn þá í hjólastólum og á meðan svo er er verk að vinna. Á þessum áratugum hefur meginmeðferð við mænuskaða falist í endurhæfingu og þjálfun til sjálfsbjargar í hjólastól. Mænuskaðastofnun Íslands berst fyrir viðhorfsbreytingu og viðnámsþrótti í málefnum mænuskaðaðra. Og hvað getum við gert í þessum málum? Íslenskir ráðherrar og utanríkisþjónustan hafi tekið málið upp á sína arma. Þannig eigum við hlutdeild

Ísland hefur rödd, það þekkjum við, og með því að veita taugakerfinu áfram pólitískt brautargengi getum við haft áhrif á að lækning finnist við lömun. Þar gæti gervigreind skipt sköpum og Mænuskaðastofnun telur það vera forgangsmál varðandi okkar framlag að markmiðið um að lækning finnist við mænuskaða verði gert eitt af gervigreindarverkefnum Íslands. Allt að 500.000 manns verða fyrir mænuskaða á hverju ári. Allar þjóðir þurfa að leggja sitt af mörkum í alþjóðlegu átaki til þess að lækning finnist við mænuskaða. Ísland er þar ekki undanskilið og ég hvet stjórnvöld til að bregðast við ákalli Mænuskaðastofnunar Íslands.

sátum á löngum fundi í gær þar sem farið var yfir helstu áskoranir stofnunarinnar sem eru ærnar. Stofnunin skiptist í botnsjávarsvið, uppsjávarsvið, ferskvatns- og eldissvið og síðan umhverfissvið. Það er skemmst frá því að segja að þarna er fengist við bæði gömul og ný verkefni. Þessi nýju bætast ekki síst við á sviðum sem tengjast umhverfismálum, án þess að hin gömlu hverfi og það sem gerist reyndar er að þau verða sífellt flóknari. Helstu áskoranir sem þarna er verið að fást við lúta að loftslagsbreytingum og umhverfismálum, áhrif þess á nytjastofna, áhrif á hafið, áhrif á vatnasvið á Íslandi og síðan þarf að brúa bilið á milli umhverfis- og lífríkisrannsókna.

púður í að ræða þá áskorun sem það er að tryggja fjármögnun stofnunarinnar og það er svolítið sérstakt þegar verið er að tala um stofnun þar sem vísindafólk hefur um áratugaskeið sýnt framsýni framsýni í rannsóknum sem dáðst er að um allan heim, ekki bara hjá þjóðum sem virkilega þurfa að læra heldur líka hjá þjóðum sem við berum okkur gjarnan saman við og standa framarlega í hinum ýmsum málum. Þetta er því stofnun sem við getum sannarlega verið stolt af. af. Fjármögnunin er áskorun og eins og augljóst er, því betur fjármögnuð sem Hafrannsóknastofnun er með sínar rannsóknir, því betri verður ráðgjöfin, því betur getum við treyst henni og því meira getum við veitt, vegna þess að það segir sig sjálft að ef ráðgjöfin er ekki byggð á traustum grunni

Ég er ein þeirra sem trúa því að það sé víða hægt að fara betur með peninga í ríkisrekstrinum og að fjármálaáætlun eigi að skoða út frá því.

er þessi innrás árás á lýðræðið sjálft, sjálfstæði ríkja og fullveldi þeirra. Breyttar aðstæður kalla á stóraukið samstarf vestrænna lýðræðisríkja og þar er Ísland síður en svo undanskilið. Þess vegna vil ég fagna því að hæstv. forsætisráðherra taki þetta samtal við okkur hér í dag. Nú er einmitt mikilvægt að við horfum fram í tímann og metum stöðu Íslands í nýju ljósi, spyrjum okkur hvað megi bæta og hvað þurfi að gera, rétt eins og nágrannaríkin hafa gert í kjölfar innrásarinnar. Viðbrögð þeirra hafa verið bæði skýr og sterk, ekki síst hjá frændum okkar í Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð, eins og raunar víðar um Evrópu. Aukið samstarf hefur verið meginstefið. Það er alveg ljóst að aðgerðir Íslands í öryggis- og varnarmálum verða að taka mið af breyttri heimsmynd og nýjum ógnum vestrænna lýðræðisþjóða. Í þessu felst m.a. virkara samstarf í gegnum tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin og aukin þátttaka okkar í borgaralegum verkefnum NATO. Nú þegar önnur ríki leggja meira til varnarsamstarfsins er mikilvægt að Ísland leggi sitt af mörkum með ríkari hætti en áður. Í ljósi sameiginlegrar yfirlýsingar Norðurlandaríkjanna þann 15. ágúst sl. er líka rétt að spyrja hvernig ríkisstjórn Íslands ætli sér að styrkja og þróa NATO sem bandalag, eins og fram kom í yfirlýsingunni. Þetta kom líka fram á leiðtogafundinum í Madríd fyrr í sumar. Hvernig sér hæstv. forsætisráðherra fyrir sér að Ísland láti til sín taka af meiri krafti á vettvangi bandalagsins? Einnig þarf að gera varnarsamstarf við Bandaríkin virkara, tryggja m.a. að varnarsamningurinn taki með ótvíræðum hætti á netárásum og tryggi órofið samband Íslands við umheiminn á sviði flutninga, orkuöryggis fjarskipta, svo að dæmi séu nefnd. Við megum heldur ekki gleyma því að Rússar hafa reglulega verið að kortleggja sæstrengina hér við landið. Í ágúst á síðasta ári voru rússnesk herskip hér í efnahagslögsögunni. Nú þegar Ísland er skilgreint sem óvinveitt ríki í þeirra augum, ekki síst í ljósi þess að spennan á norðurslóðum fer vaxandi, þarf að fá á hreint hvort fjarskiptaöryggi okkar og samskipti við umheiminn séu nægilega tryggð. Nú hefur enn ríkari ástæða skapast til þess, m.a. eftir skemmdirnar á Nord Stream-gasleiðslunni í Eystrasaltinu. Ég vil einnig spyrja hvernig ríkisstjórnin ætli sér að tryggja að skuldbindingar um þyrluþjónustu vegna loftrýmisgæslu og annarrar yfirlýstrar aðstoðar séu fyllilega uppfylltar til frambúðar.

Telur ríkisstjórnin þörf á að tryggja skýrari stefnumótun og skilvirkari stjórnsýslu er varðar verkaskiptingu, ábyrgð og ákvarðanatöku í öryggis- og varnarmálum? Stjórnsýslan þarf að fá þetta á hreint. Það skiptir öllu máli svo ákvarðanir okkar geti verið skilvirkar og sterkar þegar á reynir, og þegar staðan í öryggismálum er eins og hún er þessa dagana. Í þessum efnum dugar ekki að vera vitur eftir á og um nákvæmlega þetta snúast m.a. spurningar mínar til ráðherra.

Höfum líka í huga að herlaust smáríki eins og Ísland er algerlega undir öðrum komið í öryggis- og varnarmálum og þá er mikilvægt að landið sé tryggt bæði með belti og axlaböndum. Í ljósi ummæla forsætisráðherrans um að ekki verði óskað eftir fastri viðveru varnarliðs hér á landi vil ég því spyrja: Hvernig hyggst ríkisstjórnin styrkja varnir landsins að öðru leyti?

hörmungar í för með sér fyrir saklaust fólk en það hefur líka haft í för með sér breytingar í öryggismálum á heimsvísu og þar erum við Íslendingar ekki undanskildir. Ég vil byrja á því að segja það, og tel raunar að um það sé allnokkur samstaða, að þjóðaröryggisstefna sú sem var samþykkt árið 2016 hefur sannað gildi sitt á þeim árum sem liðin eru. Með samþykkt stefnunnar voru einnig samþykkt lög um þjóðaröryggisráð sem ég tel einnig að hafi sannað gildi sitt. Ég hef lagt á það mikla áherslu í ríkisstjórnartíð minni að efla starf þessa ráðs og þar hefur verið unnin mikil vinna undanfarin fjögur ár við að fylgja eftir öllum þáttum þjóðaröryggisstefnunnar. Frá því að innrás Rússa í Úkraínu hófst hefur ráðið sömuleiðis fundað þétt um þá stöðu. Nú er unnið að uppfærslu mats ráðsins í þjóðaröryggismálum í ljósi þessarar breyttu stöðu, enda hefur hún áhrif á flestalla þætti sem þjóðaröryggisstefnan tekur til.

Við höfum líka verið að auka framlög til netöryggismála. Sú áhersla fellur ekki af himnum ofan heldur metum við það svo að þar sé raunveruleg hætta á ferð og því höfum við markvisst verið að auka framlögin til þeirra.

og munum bregðast við í samræmi við þau gögn sem við fáum. Ég vil nefna það sérstaklega í þessu sambandi að það er mjög mikilvægt að við treystum betur í sessi varasambönd um gervihnetti og ráðumst í endurnýjun á ratsjár- og fjarskiptakerfum. Veruleg aukning í fjárlagafrumvarpi næsta árs til að efla netöryggi er mikilvægur liður í því að treysta varnir okkar. En ég vil líka sérstaklega nefna lagningu sæstrengsins Írisar sem verður tekinn í notkun í upphafi næsta árs. Það er mjög mikilvægur áfangi í því að efla fjarskiptaöryggi Íslands við Bretland og meginland Evrópu.

og ýmissa gagna frá bandalagsríkjum til Póllands. Við stöndum ásamt öðrum norrænum ríkjum fyrir verkefni sem er fyrir á sviði þjálfunar í sprengjuleit og sprengjueyðingu í Úkraínu og mun Landhelgisgæsla Íslands annast það verkefni af hálfu Íslands. Hv. þingmaður spyr um

en grunnstefnan er hins vegar í raun og veru grunnstefna sem er sett til lengri tíma. Þar beittum við Íslendingar okkur fyrir því að hafa fjölþættari mál undir, má segja. Við höfum t.d. beitt okkur sérstaklega fyrir því að loftslagsvá,

Ég get bara tekið undir með hv. þingmanni um að það þurfi að byggja upp þekkingu og þjálfun á öllum þeim sviðum sem varða þjóðaröryggi, hvort sem það er á vettvangi hefðbundinna varnarmála eða á öðrum vettvangi, svo sem loftslagsmálum, netöryggi, orkumálum og orkuöryggi.

Það er rétt sem málshefjandi segir að innrás Rússa í Úkraínu hefur kallað á endurmat ýmissa vestrænna ríkja á öryggis- og varnarmálum, t.d. hafa Danir samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu að falla frá öllum fyrirvörum sínum gagnvart varnarstefnu Evrópusambandsins. En þessi innrás kallar hins vegar ekki á allsherjarendurmat á stefnu okkar Íslendinga í þessum málum sem hefur verið samþykkt hér á Alþingi sem þjóðaröryggisstefna okkar. Hún grundvallast á veru okkar í NATO og þátttöku í varnarsamstarfi vestrænna ríkja. Þvert á móti held ég að þessir atburðir hafi orðið til þess að styrkja þessa stefnu og samstöðu flestra flokka um hana, hvað sem svo kann að líða orðum í stefnuskrá. Stuðningur landsmanna við aðild að NATO hefur aukist mikið eftir þessa innrás og það fer ekki milli mála að Íslendingar telja sig upp til hópa eiga samleið með vestrænum lýðræðisþjóðum í Evrópu. Slíkt alþjóðasamstarf snýst um gagnkvæmar skuldbindingar, gagnkvæma virðingu og byggist á sameiginlegu gildismati; virðingu fyrir lýðræðislegum leikreglum, frjálsum fjölmiðlum og frjálsri umræðu og mannréttindum. Í því samhengi tel ég raunar að hagsmunum okkar sé langbest borgið í enn þéttara samstarfi við aðrar Evrópuþjóðir. En það er hins vegar fagnaðarefni fyrir okkur Íslendinga að nánar vinaþjóðir, Svíar og Finnar, séu væntanlega á leið inn í NATO

Herra forseti. Við erum vopnlaus þjóð og þannig viljum við líka hafa það áfram. En þar með er ekki sagt að við höfum ekki sitthvað fram að færa á sviði NATO, t.d. ýmis borgaraleg uppbyggingarverkefni sem eru til þess fallin að stuðla að friðsamlegri tilveru og betra lífi fyrir okkur öll.

sé lágspennusvæði. Sá skilningur hefur einnig verið meðal NATO-ríkjanna. Þessi staða er að taka breytingum. Við sjáum að miklar breytingar eru að verða á stefnu okkar nánustu vina- og bandalagsþjóða í tengslum við mikilvægi varna og öryggis á norðurslóðum. Í Bandaríkjunum, Bretlandi, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku sjáum við miklar og hraðar breytingar. Það er mín skoðun að við Íslendingar eigum að styrkja öryggi á svæðinu í kringum Ísland með því að efla getu okkar í leit og björgun og þá sérstaklega með því að styrkja þyrlubjörgunarkostinn, sem er til staðar á Íslandi. Þetta má þróa með ýmsum hætti en ég tel að það sé kominn tími til að huga alvarlega að því hvernig hægt væri að standa að málum, t.d. í náinni samvinnu við Dani. gætum við m.a. uppfyllt skyldur í sambandi við þyrlubjörgunarþjónustu í tengslum við loftrýmisgæsluna hér á landi. Forseti. Að lokum þetta: Við Íslendingar erum fámenn, friðelskandi þjóð, þjóðríki sem á allt undir því að alþjóðalög séu virt. Við megum ekki líta á lýðræðið sem við búum við sem sjálfgefinn hlut. Við þurfum að verja lýðræði, verja frelsið. Það gerum við best með öflugu samstarfi við aðrar lýðræðisþjóðir.

ég held að við þurfum að fara að horfast í augu við að það hefur ekki verið nóg að gert hérna í því að fylgjast með því sem blasir kannski ekki við svona á yfirborði jarðar. Samspil himintunglanna og þess sem er neðan sjávar er okkur afar mikilvægt í öllu sem heitir gagnaflutningar, fjármálakerfi og almennt innviðakerfi Íslands.

vinir okkar í Atlantshafsbandalaginu og víðar vilji okkur vel. Þess vegna segi ég: Eflum það sem heitir eftirlit sérfræðinga, netheimana og aðrar mögulegar leiðir til að fyrirbyggja að pípurnar okkar verið klipptar í sundur og samfélagið lamað á svipstundu. Þetta er í skötulíki hjá okkur, viðurkennum það bara.

Grundvallarforsenda stefnunnar er að Ísland, sem fámenn eyþjóð sem hefur engan vilja til að ráða yfir her, tryggi öryggi með virkri samvinnu við önnur ríki og innan alþjóðastofnana. Hornsteinn öryggis og varnar Íslands er annars vegar aðildin að Atlantshafsbandalaginu, þar sem Ísland var í hópi 12 stofnríkja árið 1949, og hins vegar varnarsamningurinn við Bandaríkin frá árinu 1951.

Viðsjárverðir tímar eru komnir til að vera eftir langan frið. Við búum í breyttum heimi. Ég er sammála því að endurmat á varnarstöðu landsins kalli á umræðu, stefnumótun og stjórnsýslu sem snýr að öryggis- og varnarmálum.

En ólíkt því sem Bjartur í Sumarhúsum ritaði í bréfi sínu til Ástu Sóllilju þá látum við Íslendingar okkur það varða sem gerist á erlendri grund enda eru áhrif ófriðarins hér á landi ólíkt meiri en á tímum Bjarts í Sumarhúsum. En þó svo að hér á landi séu helstu áhrifin af stríðinu í Úkraínu efnahagsleg megum við Íslendingar ekki gleyma því að stríð nútímans eru ekki einungis háð á vígvellinum. eru margþætt. Netárásir geta lamað samfélög á einu augnabliki. Yfirtaka tölvukerfa getur sett stofnanir og fyrirtæki í þá aðstöðu að geta ekki sinnt sínum hlutverkum eða veitt sína þjónustu. Og upplýsingar sem við viljum halda leyndum geta verið komnar á forsíðu fréttamiðla samdægurs. Móðir náttúra minnir okkur líka á það öðru hverju að innviðir okkar eru varnarlausir og hvað við erum orðin háð nútímatækni eins og rafmagni og símum. Já, stríð nútímans felast einnig í því að sá fræjum upplýsingaóreiðu, skapa vantraust á fólk og stofnanir og leiða til sundrungar. Stríð nútímans felst í að fjármagna þá aðila sem ala á flutningi falsfrétta. Við Íslendingar erum miklir eftirbátar þegar kemur að netöryggi og fjölþáttaógnum

þar sem komu fram sláandi upplýsingar um það hversu litlar birgðir við eigum í raun hér heima af eldsneyti, mat, lyfjum og ýmsu öðru. Þetta er hlutur sem verður að skoðast í samhengi við það sem við ræðum hér, sérstaklega í ljósi þess hversu skjótt geta skipast veður í lofti, eins og í tengslum við fréttir af gasleiðslu sem var skemmd núna fyrir nokkrum dögum síðan. Í þessu samhengi held ég að við þurfum líka að hugsa um umræðuna um orkuskipti. Umræðan um orkuskipti hverfist gegnumgangandi um loftslagsmál og ég held að við verðum líka að bæta inn Ég held raunar að hann ætti að vera, ef eitthvað er, framar í röðinni hvað mikilvægi varðar, öryggið af því að við höfum orkumál hér innan lands með forsvaranlegum hætti þannig að við getum verið sjálfum okkur næg. næg. Í því samhengi m.a. ættum við að ræða framleiðslu á rafeldsneyti, aukna orkuöflun, frekari virkjanir og þar fram eftir götunum. Við verðum að bæta inn öryggisþættinum í þá umræðu en ekki láta hana eingöngu hverfast um loftslagsmálin þótt mikilvæg séu umræðunnar vegna.

Kannski verða breytingar á. Í kjölfar mikilmennskubrjálæðis Pútíns Rússlandsforseta og innrásar í Úkraínu hefur umræðan um varnar- og öryggismál verið fyrirferðarmikil í öllu alþjóðlegu samstarfi. Norðurlandaráð er sannarlega engin undantekning þar. Ég sit t.d. í starfshóp ráðsins um mótun nýrrar alþjóðastefnu og þar er áherslan á mun pólitískari stefnumótun en áður, m.a. og ekki síst einmitt með tilliti til öryggis- og varnarmála. Það er líka áhugavert hvernig umræðan hefur þróast í Norðurlandaráði eftir að Svíar og Finnar ákváðu að sækja um aðild að NATO. Jafnvægið hefur breyst, það finna allir, og algerlega burt séð frá skoðunum okkar og afstöðu til Evrópusambandsaðildar eða þess hvort íslenskri þjóð sé treystandi til að hafa skoðun á að taka afstöðu til þá er ljóst að við verðum að taka tillit til þessarar breyttu stöðu. Við þurfum að gera mati á varnarsamstarfi og varnarstöðu okkar hátt undir höfði. Það er þess vegna sem ég fagna þessari umræðu,

og pólitískri umræðu hér á þingi. Herra forseti. Við lifum í mikið breyttum heimi sem þó hefur haft nokkurn aðdraganda.

en ekki síður í samstarfi við bandalagsþjóðir okkar og þær þjóðir sem deila með okkur grunngildum og sýn á samfélag þjóðanna, standa vörð um mannréttindi, lýðræði og dómskerfið. þessara stoða hefur vart nokkru sinni verið mikilvægara. Hér þurfa ekki síst þjóðir Evrópu að vinna vel saman að því að skapa eigin farsæla framtíð fyrir álfuna en einnig horfa fram á veginn með öðrum þjóðum heimsins og takast á við ógnir gegn heimsfriði, vinna að aðgerðum gegn loftslagsbreytingum og verja líf og afkomu fólks með verndun vistkerfa heimsins. Það verður að treysta samstöðuna gegn aðsteðjandi ógnunum. Íslensk stjórnvöld eru að bregðast við alvarlegum afleiðingum innrásarinnar í Úkraínu af einurð með samfélagi þjóðanna með aðgerðum, með viðskiptaþvingunum og ekki síst mannúðaraðstoð. Áframhaldandi samhugur og samstaða vegna þessa hræðilega stríðs skiptir miklu máli. Við eigum að bregðast við nýjum veruleika af yfirvegun, stillingu og umfram allt festu með hagsmuni lands og þjóðar forgrunni. Það gerum við best í samstarfi við þær þjóðir og þau lönd sem standa okkur næst, vinaþjóðir.

loftslagsváin með ofsaveðrum, heimsfaraldur, eldgos, skipulögð glæpastarfsemi og tölvuárásir. Allt þetta og meira til getur ógnað velferð okkar og orku- og matvælaöryggi. Til að tryggja öryggi og sjálfstæði þjóðarinnar sem best verðum við að vinna enn nánar með öðrum þjóðum og auka alþjóðlega samvinnu á öllum sviðum.

Norðurlandanna og treysta vinaböndin. Við verðum líka að gæta að lýðræðinu eins og öðrum innviðum sem aldrei mega rofna. Nauðsyn þess er svo dagljós nú þegar öfgaflokkum vex fiskur um hrygg og andlýðræðisleg öfl hnykla vöðvana, bæði austan hafs og vestan. Saman eru norrænu þjóðirnar sterkari innan NATO þar sem þær verða allar innan skamms. Ef þær væru allar innan Evrópusambandsins gætu þær beitt sér enn betur fyrir norrænum gildum og norrænum málefnum. Núna sitja Noregur og Ísland frammi á gangi meðan hinar þjóðirnar eru saman í herberginu þar sem ákvarðanir eru teknar sem varða öryggi okkar. Spennan vex þar sem matvælaverð og orkuverð fer hækkandi, pólamyndun dregst upp og harka hleypur í valdabaráttuna. Til að vinna gegn og verjast slíkum aðstæðum er mikilvægt fyrir okkur að vera í sterku bandalagi við önnur lýðræðisríki. Bæði NATO og Evrópusambandið geta styrkt stöðu og sjálfstæði landsins.

Það var áhugavert að starfa í utanríkisráðuneytinu á mikilvægum tímamótum þegar utanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins tók þá ákvörðun að leggja megináherslu á að styrkja og efla varnir og varnarsamstarf Íslands, m.a. með því að endurvekja varnarmálaskrifstofu og efla varnir gegn fjölþáttaógnum og beina sjónum að netöryggismálum. Þótt tekið sé undir orð málshefjanda um breytta tíma og heimsmynd höfðum við fyrir þó nokkru síðan byrjað að bregðast við varnaðarorðum vinaríkja okkar, ekki síst í Eystrasaltinu. Á örfáum árum hafa framlög okkar til öryggis- og varnarmála þannig margfaldast. En breyttur veruleiki í öryggisumhverfi okkar kallar sannarlega á að öll bandalagsríki NATO leggi meira af mörkum. Og þótt framlag okkar taki mið af sérstöðu okkar sem herlauss ríkis höfum við aukið framlög til öryggis- og varnarmála, m.a. með því að fjölga borgaralegum sérfræðingum og með því að styrkja varnarinnviði á Íslandi. Þessir sérfræðingar hafa starfað í sérfræðingakerfi NATO, m.a. í höfuðstöðvunum og við samstöðuaðgerðir í Eystrasaltsríkjunum. Það hefur verið liður í því að styrkja þekkingu okkar og getu. Við verðum vör við það í samtölum okkar við samstarfsþjóðir okkar í NATO hversu mikils framlag okkar og samstaða er metið. Um sambandið og samvinnuna við Bandaríkin er það að segja að það hefur verið stóraukið og eflt frá því Sjálfstæðisflokkurinn tók við málaflokknum. Þannig hefur varnarsamstarfið þróast í takt við breytingar á öryggisumhverfi en reglubundið samráð fer fram milli ríkjanna um samstarfið og þar eru netöryggismál ekki undanskilin. Að lokum má ég til með að þakka fyrir frumkvæði málshefjanda að þessari umræðu. Þessi mál mættum við gjarnan ræða oftar og betur.

Þáttur hans í að verja okkur fyrir óvæntri heimsókn Hitlers og félaga á ögurstundu árið 1940 hefur enn ekki verið almennilega skráður og færður til bókar.

Fjárlagafrumvarpinu sem nú liggur fyrir Alþingi er ætlað að styrkja enn frekar þáttinn um öryggis- og varnarmál og er heildarfjárheimild til málaflokksins fyrir árið 2023 áætluð rúmir 3,6 milljarðar kr. og hækkar um 380 milljónir frá gildandi fjárlögum. Ríkisendurskoðun hefur bent á að tryggja verði að fyrirkomulag og framkvæmd varnartengdra verkefna séu með þeim hætti að utanríkisráðuneytið

Það er til mikils að vinna að við hér á Alþingi getum náð saman um sem víðtækasta sátt milli stjórnmálaflokka um sameiginleg gildi og um samstarf og samvinnu í varnarmálum. Ég kalla eftir pólitískum vilja því að staðan er gjörbreytt. Virðulegur forseti. Breyttur veruleiki blasir við Evrópu. Umræður um öryggis- og varnarmál eru meiri en þær hafa verið áratugum saman og það fjármagn sem ríki Evrópu veita til varnarmála hefur margfaldast. Það er mikilvægt að við Íslendingar sitjum ekki eftir í þessari þróun og þeirri umræðu og leggjum lóð á vogarskálarnar líkt og aðrar nágrannaþjóðir okkar eru að gera. að Ísland sé fámennt þá er ég sannfærður um að (Forseti hringir.) sú þekking og reynsla sem hér er til staðar getur nýst í þessu risastóra, alþjóðlega verkefni sem við ræðum hér í dag.

Hún er ekki föst í þeim skilningi eins og var hér áður en herstöðinni var lokað 2006, að það væri sama herliðið allan tímann, heldur er þetta auðvitað róterandi herlið, 100, 200 og 500 manns á hverjum einasta degi allt árið um kring. Þetta kom ekki í ljós fyrr en undir lok árs 2018 þegar staðan hafði verið þessi í þrjú ár. Þetta kom í ljós í svari við skriflegri fyrirspurn minni til utanríkisráðherra. Í þögninni hafði herstöðin bara opnað aftur. Þetta er einmitt vandinn við að utanríkismál séu ekki rædd nógu mikið vegna þess að það eru teknar stórar ákvarðanir án nokkurs atbeina Alþingis. Þessi aukna viðvera, þessi varanlega viðvera, þessi fasta viðvera, hvað sem við köllum það, það er hægt að toga og teygja orðin, þýðir að það eru alltaf hermenn hundruðum saman á Keflavíkurvelli var ákveðin á grundvelli samkomulags milli utanríkisráðherra Íslands og Bandaríkjanna 2016. Það var bara gert á þeirra kontór, kom ekki til þingsins, kom ekki til frekari umræðu og er ekki eins ítarlegt og það þarf að vera. Norðmenn voru að uppfæra tvíhliða varnarsamning sinn við Bandaríkin á síðasta ári. Hann fór til þingsins og var samþykktur þar núna í vor. Þingið hefur þar eitthvað um þessi mál að segja.

standa okkar plikt með þeim hætti sem okkur er mögulegt innan þeirrar borgaralegu nálgunar sem við höfum viljað viðhafa

Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir mjög mikilvæga umræðu og fín innlegg í þessa brýnu umræðu sem við þurfum að taka hér.

enga trygga aðkomu þingsins. Utanríkisráðherra getur ákveðið á morgun að fara í það að ákveða t.d. bókanir við varnarsamninginn eða taka risastórar ákvarðanir. Þetta þarf að athuga. Mig langar samt að biðja ráðherra um að fara aðeins betur yfir netöryggið

Það voru spurningar sem ég sendi og mér þætti vænt um að fá mjög skýr svör hvað það varðar. Og enn frekar vil ég fá skýrari svör þegar kemur að því að meta kosti og galla viðvarandi veru varnarliðs

að þora að horfa til framtíðar og meta varnarhagsmuni okkar Íslendinga algerlega fordómalaust. Ákvarðanir okkar í varnar- og öryggismálum mega ekki ráðast af pólitískum kreddum eða afturhaldssemi. Ég vil taka undir það sem hv. þm. Stefán Vagn Stefánsson sagði áðan, pólitískur vilji er gríðarlega mikilvægur núna. Staðan er gjörbreytt og við verðum að horfast í augu við að þetta snýst ekki bara um vopn og varnir á þann hátt heldur líka um að tryggja samfélagslegt öryggi, innviði þjóðarinnar,

árunum 2018–2021 var þyrluflotinn endurnýjaður. Í fyrra bættist varðskipið Freyja við flotann í stað varðskipsins Týs og það stendur til að taka nýtt flugskýli í notkun fyrir Gæsluna.

Spurningin sem hv. þingmaður er með er þá væntanlega hvort bæta eigi sjöundu áhöfninni við og það kann að koma til greina því að það er alveg gríðarlega mikilvægt atriði fyrir fullvalda þjóð að Gæslan sé vel í stakk

Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu miða að því að ljúka þeirri skráningu sem lög kveða á um. Með lögum um skráningu raunverulegra eigenda voru innleidd tiltekin ákvæði tilskipana Evrópuþingsins og -ráðsins frá árunum 2015 og 2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þrátt fyrir að liðin séu rúmlega þrjú ár frá gildistöku laganna er enn nokkur fjöldi lögaðila skráður í fyrirtækjaskrá sem ekki hefur sinnt skyldu til að skrá raunverulega eigendur og er frumvarpið lagt fram til að bregðast við þeirri stöðu. Virðulegur forseti. Frumvarpið er jafnframt liður í því að ljúka nauðsynlegum aðgerðum sem alþjóðlegi fjármálaaðgerðahópurinn lagði fyrir íslensk stjórnvöld að grípa til í því skyni að efla varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, en viðhlítandi skráning og yfirsýn yfir raunverulega eigendur fyrirtækja er veigamikill þáttur í þeim aðgerðum. Með frumvarpinu er lagt til að tvö ný bráðabirgðaákvæði bætist við lög um skráningu raunverulegra eigenda þar sem annars vegar er kveðið á um skilvirkari úrræði fyrir ríkisskattstjóra til að koma fram skiptum eða slitum á skráningarskyldum aðilum sem hafa vanrækt skráningarskyldu samkvæmt gildandi lögum. Hins vegar er í frumvarpinu að finna nýjar reglur um skjótvirkari málsmeðferð fyrir dómstólum til að koma fram slitum á tilteknum skráningarskyldum aðilum. Í a-lið 1. gr. frumvarpsins, sem lagt er til að verði að ákvæði til bráðabirgða II, er að finna sérreglur um aðgerðir ríkisskattstjóra í aðdraganda skipta eða slita. Þannig er í a-lið 1. gr. frumvarpsins kveðið á um það hvernig ákvarðanatöku ríkisskattstjóra í aðdraganda skipta eða slita skuli háttað. Þar með talið er kveðið á um áskoranir til aðila um að sinna skráningarskyldu en bæði skal birta áskorun í lögbirtingablaði og senda viðkomandi lögaðilum með pósti.

í slíkum tilvikum skal fjármálafyrirtækjum gert að læsa reikningum viðkomandi aðila og veita ríkisskattstjóra upplýsingar um fjárhagsstöðu þeirra svo að hægt sé að meta hvort aðilinn falli undir b-lið 1. gr. frumvarpsins. Virðulegur forseti. Í b-lið 1. gr. frumvarpsins sem lagt er til að verði að ákvæði til bráðabirgða er mælt fyrir um skjótvirkari málsmeðferð fyrir dómstólum til að koma fram slitum á tilteknum skráningarskyldum aðilum sem eru að reyna að komast hjá því að fullnægja skyldu til að tilkynna ríkisskattstjóra um raunverulega eigendur sína. Um er að ræða sérreglur um slitameðferð sem eru bundnar við afmarkaðan hóp skráningarskyldra aðila sem hafa lítil sem engin fjárhagsleg umsvif, þ.e. heildarverðmæti þekktra eigna aðila er undir 350.000 kr. og heildarfjárhæð þekktra skulda hans er undir 2 millj. kr. Í ákvæðinu er m.a. að finna fyrirmæli um hvernig krafa ríkisskattstjóra um slit skráningarskylds aðila skuli úr garði gerð og hvernig henni verður komið á framfæri við héraðsdóm, tilkynningar til aðila um að slík krafa sé komin fram um meðferð kröfu fyrir héraðsdómi, réttaráhrif dómsúrskurðar um slit og heimildir til kæru og endurupptöku á slíkum úrskurði. Hreyfi forsvarsmenn eða kröfuhafar aðila mótmælum við slíkri einfaldaðri slitameðferð samkvæmt ákvæðinu og viðkomandi setur skiptatryggingu þá fer um skiptin eftir almennum reglum, sbr. 17. gr. gildandi laga. Virðulegur forseti. Þá er í ákvæðinu gert ráð fyrir að einstaklingum, lögaðilum, þar með talið fjármálafyrirtækjum og opinberum aðilum, verði skylt að láta ríkisskattstjóra í té án tafar og án endurgjalds og á því formi sem óskað er allar upplýsingar og gögn um eignarhald og fjárhag skráningarskyldra aðila sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmdar ákvarðana. Virðulegur forseti. Verði frumvarp það sem ég mæli hér fyrir óbreytt að lögum hlýst af því nokkur kostnaður fyrir opinbera aðila, þ.e. embætti ríkisskattstjóra og dómstóla. Frumvarpið hefur einnig í för með sér kostnað fyrir hluta þeirra lögaðila sem ráðstafanir samkvæmt frumvarpinu beinast gegn. Þá má gera ráð fyrir að þau verkefni sem fjármálafyrirtækjum eru falin með lögunum kalli á nokkra vinnu og um leið kostnað. Gert er ráð fyrir þeim kostnaði sem fellur til hjá ríkisskattstjóra og dómstólum í fjárlögunum 2021 og 2022. Áhrif frumvarpsins á atvinnulífið eru fyrst og fremst merkjanleg hjá þeim lögaðilum sem ekki hafa sinnt skráningarskyldu samkvæmt lögum um skráningu raunverulegra eigenda. Frumvarpið hefur jákvæð áhrif á atvinnulífið og samfélagið í heild þar sem markmið þess er að ljúka þeirri skráningu sem kveðið er á um í lögum um skráningu raunverulegra eigenda, en markmiðið með lögunum er að tryggja að ávallt séu til staðar réttar og áreiðanlegar upplýsingar um raunverulega eigendur aðila svo að unnt sé að greina og koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Virðulegi forseti. Ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem, eins og fyrr segir, miðar að því að ljúka skráningu raunverulegra eigenda samkvæmt lögum um skráningu raunverulegra eigenda.

Það er allur gangur á því en það er mikið um húsfélög eða félagsskap sem var stofnaður um einhver ákveðin tiltekin málefni. Þetta er tiltekt og þess vegna er líka um bráðabirgðaákvæði

þetta er enn of mikið. Ég vil segja það, virðulegur forseti, að aðgerðir hins alþjóðlega fjármálaaðgerðahóps — þegar við vorum komin á þennan lista, svokallaðan gráa lista ef ég man það rétt, þá var það mjög slæmt fyrir okkur.

Í gegnum það er maður að sjá, að því er virðist, það er erfitt að rekja það, sérstaklega einmitt vegna þessara sérstöku laga um sjávarútvegsfyrirtækin, að fólk sem á beint og óbeint samtals meira en 25% er ekki skráð sem raunverulegir eigendur sjávarútvegsfyrirtækjanna.

sérstakt leyfi til að þurfa að eiga hærra hlutfall til að teljast tengdur aðili. Það hefur síðan áhrif á það hversu mikið af kvóta þú mátt eiga.

kemur í ljós að menn voru kannski mun tengdari en eftirlitsaðilar höfðu gert sér grein fyrir. Ég er ekki í nokkrum vafa um að það hafi margfaldað þessi neikvæðu áhrif sem fara af stað eftir að bankarnir falla.

innlenda fjármálakerfisins inn í sjávarútveginn, að það liggi alveg á hreinu, þrátt fyrir að hann standi mjög vel, hvernig þessi mál eru öll.

bætti ég um betur og lagði til að ársreikningaskrá og hluthafaskrá yrðu líka með gjaldfrjálsum aðgangi.

en það eru alveg málefnaleg rök fyrir einhverjum takmörkunum á einhverjum þúsundköllum í eign. Annað vandamál við hluthafaskrána er hversu illa uppfærð hún er. Hún er í raun bara uppfærð einu sinni

Það gerðist ekki. Það var opinberlega viðurkennt á opnum fundum með nefndum þingsins. Það var enginn sem lét vita. Fyrir vikið erum við með fjármálaráðherra sem seldi föður sínum hlut í ríkisbanka.

Það eru líka lög sem tengjast skráningu vegna hagsmunatengsla. Hér er farið yfir það hvernig úttekt var gerð árið 2018 og leiddi í ljós ýmsa veikleika á íslenskri löggjöf

Þar er rosalega skýrt dæmi um mikilvægi þess að skrá raunverulega eigendur. En í frétt RÚV fyrir sjö árum segir: RÚV fyrir sjö árum segir: „Fjórir Panama-búar sitja í stjórnum fleiri fyrirtækja Íslendinga en nokkur Íslendingur. Fjórmenningarnir eru í stjórnum þúsunda fyrirtækja, meðal annars félaganna þriggja sem tengjast ráðherrum Íslands. Ástæðan er ekki þekking þeirra og kænska í viðskiptum. Þau eru einungis leppar á vegum aflandsþjónustu og dylja raunverulega stjórn og eignarhald.“ Við erum að tala um að það voru ráðherrar sem voru að komast hjá því að vera skráðir sem raunverulegir eigendur í eigin fyrirtækjum, einmitt,

ekkert flóknara en það. Það hefur verið farið mjög vel yfir það hvernig aflandsfélagið Wintris greiddi t.d. ekki skatta í samræmi við lög og reglur um árabil. Það er til úrskurður yfirskattanefndar sem útskýrir þetta mjög skýrt og greinilega, þar sem þáverandi forsætisráðherra óskuðu eftir því að fá leiðréttingu á skattframtölum á milli áranna 2011 og 2015 og að þau opinberu gjöld sem þau áttu að greiða á tímabilinu yrðu endurákvörðuð. Skattyfirvöld sögðu: Já, allt í lagi, þið borguðuð ekki nægilega mikinn skatt, þið eigið að borga svona mikinn skatt. Það var einhver upphæð sem við vitum ekki hver er en það var einhver viðbótarupphæð.

Lokaniðurstaðan var samt að það vantaði upp á greiðslur skatta og gjalda, á þann hátt sem þau gátu forðast vegna skorts á skráningu á raunverulegum eigendum. Þess vegna eru þessi lög svona rosalega mikilvæg. rosalega mikilvæg. Við sjáum þetta líka í málum eins og lögbannsmálinu.

Þetta er einmitt dæmi um hagsmunatengsl, tengd þessu máli um raunverulega

en 25%. Spyrjum okkur augljósrar spurningar: Hvernig getur það verið að raunverulegur eigandi samkvæmt þessum lögum sem á 25% í fyrirtæki geti ekki talist tengdur aðili? Það gengur bara ekki upp

þá hlýt ég að verða að teljast tengdur líka. Það er óumflýjanlegt vegna stöðu minnar sem raunverulegs eiganda og hvaða áhrif það hefur á fyrirtækið, þau áhrif sem ég hef á fyrirtækið sem ég er raunverulegur eigandi að.

49% og þar um kring, til að forðast það að vera talin sem tengdir eigendur til þess til að mynda að vera ekki talin upp saman

fyrirsjáanleika og að hægt sé að treysta á þær upplýsingar sem fram koma í tengslum við þróun fjármálamarkaðar, fyrirtækja, atvinnulífs og allt sem því tengist.

frá því að hafa unnið í Seðlabanka Íslands á sínum tíma og fylgst með aðdraganda þeirrar bólu sem átti sér stað í fjármálakerfinu þar sem eftirlitsaðilar, ég ítreka það, áttuðu sig ekki á tengingu raunverulegra eiganda. Þetta er svo gríðarlega mikilvægt upp á það það að auka líkurnar á því að fjármunamyndun í hagkerfinu okkar sé traust, hvernig eigi að tengja þetta saman. Það er líklegra

í kringum það að vera raunverulegur eigandi. Það að ráða einhvern til að vera í stjórn fyrirtækisins er augljós málamyndagerningur. En

mögulega málamyndagerninga hvað þetta varðar, þannig að það séu aðilar sem eru skráðir sem raunverulegir eigendur en eru það í raun og veru ekki því að þeir eru hvenær sem er tilbúnir til að stíga til hliðar fyrir

Þetta er svona útúrsnúningur á því hvernig lögum um raunverulega eigendur er framfylgt og er raunverulegt vandamál. Við höfum séð þetta gerast og ég velti fyrir mér hvort bolmagnið til að rannsaka slík mál sé til staðar.

geta gefið mjög misvísandi skilaboð um raunverulega stöðu viðkomandi félags, hverjir eru raunverulegir eigendur og það allt saman. Það er allt hárrétt sem fram kemur varðandi það. Hv. þingmaður beinir því til mín hvort ríkisskattstjóri hafi nægilega mikla fjármuni til að skoða málamyndagerninga og annað slíkt. Ég get ekki fullyrt um það akkúrat á þessum tímapunkti. Hins vegar hefur ríkisstjórnin, bæði á þessu kjörtímabili og sérstaklega á síðasta kjörtímabili, verið að auka og styrkja umgjörðina í kringum ríkisskattstjóra til að hann sé betur í færum til að skoða þetta.

alls verið að gera samninga við alla Íslendinga, hvern einn og einasta. Það eru einfaldlega aðstæður sem samningsaðilar ganga inn í. Menn bara vita það fyrir fram. Ef þeir ekki tilbúnir til að gangast undir þá skilmála

Það er hugmyndafræði sem við ættum að fara að skoða allalvarlega því að gagnsæishugmyndafræðin, eins góð og hún er, hefur leitt til

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga. Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru þríþættar. Hvað 1. liðinn varðar bárust ráðuneytinu ábendingar þess efnis að það geti verið vandkvæðum bundið að undirbúa fund fund og koma upplýsingum á framfæri við hluthafa nægilega tímanlega fyrir hluthafafundi þegar fundurinn er haldinn rafrænt, annaðhvort að hluta til eða eingöngu. Hvað 2. og 3. liðinn varðar miða tillögurnar að því að ljúka því ferli sem þegar er farið af stað hvað varðar slit félaga sem annaðhvort hafa verið afskráð samkvæmt heimild í hlutafélagalöggjöfinni eða hafa ekki skilað ársreikningi til opinberrar birtingar sem og gera skylt að skila ársreikningi annaðhvort rafrænt eða í gegnum vefgátt Skattsins. Efnisatriði frumvarpsins eru nánar tiltekið eftirfarandi: Í frumvarpinu er í fyrsta lagi að finna tillögur að breytingu á lögum um hlutafélög þar sem félögum þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum markaði er heimilað að ákveða í samþykktum sínum tiltekin atriði er varða hluthafafundi, þ.m.t. aðalfundi. Lagt er til að framangreind félög geti kveðið á um það í samþykktum sínum að hluthafi skuli tilkynna þátttöku í hluthafafundi innan tiltekins tíma en sá frestur skal þó ekki vera lengri en ein vika. Atkvæðavægi hluthafa á fundinum fer þá eftir fjölda hluta á því tímamarki þegar skráningarfresti lýkur. Skráningarfrestur skal tilgreindur í fundarboði til hluthafafundarins. Heimildin tekur eingöngu til félaga á markaði en mikilvægt er fyrir slík félög að hafa svigrúm til að undirbúa skráningu hluthafa, ekki síst þeirra sem búsettir eru erlendis, taka þátt í fundinum rafrænt og þurfa að skrá sig gegnum erlenda vörsluaðila fyrir fundinn. fyrir fundinn. Einnig er í frumvarpinu lagt til að félög geti ákveðið í samþykktum sínum lengri frest en 12 daga fyrir hluthafa til að gera kröfu um að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á aðalfundi.

Dagskráin og tillögurnar skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félags og samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa sem þess óskar. Í tilviki félaga þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum markaði og hluthafar taka rafrænt þátt í hluthafafundi og skila inn atkvæði sínu í gegnum vörsluaðila geta framangreindir frestir til að birta dagskrá og endanlegar tillögur reynst skammir. Það getur verið til hagsbóta fyrir hluthafa skráðra félaga, sem taka rafrænt þátt í hluthafafundi og skila inn atkvæði sínu í gegnum vörsluaðila, að dagskrá fundar og endanlegar tillögur séu birtar með meiri fyrirvara en sjö dögum fyrir fundinn. Þá er lagt til að hámarksboðunarfrestur aðalfundar í skráðum félögum geti verið allt að sex vikur. Í dag er lágmarksboðunarfrestur til aðalfundar skráðra félaga þrjár vikur, samanber sérregla 1. mgr. 88. gr. a laga um

Í frumvarpinu er lagt til að lágmarksboðunarfrestur til aðalfundar skráðra félaga verði óbreyttur eða þrjár vikur en hámarksboðunarfrestur verði lengdur og geti verið lengst sex vikur. Virðulegi forseti. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög þess efnis að í tilvikum hlutafélagalaga og einkahlutafélaga sem afskráð hafa verið samkvæmt heimildum í framangreindum lögum sé hluthafaskrá heimilt að krefjast skipta á búi félags að ári liðnu frá afskráningu svo fremi að beiðnin um félagið verði skráð á nýjan leik, hafi hún ekki borist. Þykir rétt að ljúka formlega því ferli sem hefst með afskráningu félags samkvæmt heimild í 108. gr. um hlutafélagalög og 83. gr. laga um einkahlutafélög sem gera hlutafélagaskrá hlutafélagaskrá kleift að krefjast skipta á búi félaga sem afskráð hafa verið. Skilyrði er að ekki hafi borist beiðni um skráningu félagsins á nýjan leik eða að lánardrottnar eða hluthafar hafi ekki óskað eftir skiptum á félaginu.

b laga um ársreikninga en ákvæðið varðar yfirlýsingu stjórnarmanna tiltekinna félaga. Tillagan lýtur að því að lagfæra tilvísunina þannig að í stað þess

semja reikningsskil sín í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla samkvæmt VIII. kafla laganna. Virðulegur forseti. Þá er lagt til að skil ársreikninga verði eftirleiðis á rafrænu formi í samræmi við reglur sem ríkisskattstjóri setur en gert er ráð fyrir að breytingin komi til framkvæmda

Breytingin er liður í stafrænni vegferð stjórnvalda. Auk þess kalla skil ársreikninga á pappírsformi á nokkra vinnu hjá starfsmönnum embættis ríkisskattstjóra við viðtökur reikninganna, yfirferð og skönnun á gögnum en árlega er um 500 ársreikningum skilað á pappír. Í ákvæðinu er, eins og fyrr segir, lagt til að ársreikningum verði skilað á rafrænu formi, þá annaðhvort á pdf-formi í gegnum

um að krefjast skipta á búi félags. Umræddar ákvarðanir lúta að þeim tilvikum þar sem félög hafa ekki skilað ársreikningi til opinberrar birtingar að liðnum sex mánuðum frá því að frestur til skilanna rann út og frá því að ársreikningaskrá hefur komist að þeirri niðurstöðu að skýringar eða upplýsingar með ársreikningi eða samstæðureikningi viðkomandi félags, sem lagður hefur verið fram til opinberrar birtingar, hafi ekki verið fullnægjandi. Með lögum nr. 73/2016 var heimild til að krefjast skipta á búi hlutafélags og einkahlutafélags sem ekki skilaði ársreikningi til opinberrar birtingar færð frá ráðherra málaflokksins til ársreikningaskrár og það tímamark sem miðað var við stytt úr þremur árum í átta mánuði. Með lögum nr. 68/2020 var tímamarkið svo aftur stytt úr átta mánuðum í sex mánuði. Með lagabreytingum er brugðist við þeirri stöðu sem uppi er, þ.e. að nokkur fjöldi félaga sem fellur undir gildissvið laganna um ársreikninga og ber að skila ársreikningi til opinberrar birtingar innan tiltekinna tímamarka frá lokum reikningsárs uppfylla ekki þessa lagaskyldu. Þeir aðilar sem hér um ræðir hafa ekki brugðist við og skilað ársreikningi þrátt fyrir áskorun um skil og álagningu stjórnvaldssekta. Krafa um skipti á félagi skal borin upp við héraðsdóm og kveður héraðsdómari upp úrskurð um það hvort orðið verði við kröfu um að bú félags verði tekið til skipta.

á reikningsárinu 2023 og síðar. Virðulegur forseti. Verði frumvarp það sem ég mæli hér fyrir óbreytt að lögum er ekki gert ráð fyrir að það hafi í för með sér veruleg fjárhagsáhrif á ríkissjóð né mun það hafa áhrif á áætlaðar fjárheimildir. Áhrif frumvarpsins á atvinnulífið eru í fyrsta lagi á félög á markaði, en ákvæðin eru félögum til hagsbóta. Möguleg fjárhagsáhrif verða óveruleg ef einhver. Frumvarpið hefur áhrif á félög sem ekki hafa sinnt skyldu til að skila ársreikningi til opinberrar birtingar. Þá hefur frumvarpið áhrif á þau félög sem skilað hafa ársreikningi til ársreikningaskrár á pappír en ár hvert skila um 500 félög ársreikningi á pappír. Virðulegur forseti. Ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem kemur til móts við ábendingar varðandi boðun hluthafafunda, notkun rafrænna hluthafafunda, skilvirkni og einföldun varðandi skil ársreikninga og eftirfylgni varðandi slit félaga sem annaðhvort hafa verið afskráð eða hafa ekki skilað ársreikningi. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar.

aðdraganda fjármálahrunsins og hvað við getum lært af því og er þakklát fyrir að geta verið hér til að fylgja eftir ákveðnum atriðum sem ég tel að séu til þess fallin að bæta eftirlit og styrkja umgjörð atvinnulífsins. Eitt af því sem var mjög áhugavert þegar við vorum að vinna úr fjármálahruninu, eitt af því sem við tókum eftir og var mjög bagalegt var að það voru ýmis fyrirtæki sem höfðu bara ekki sinnt því að skila ársreikningum,

rosalega mikilvægt að öll umgjörð í kringum þessa þætti, hvort sem það eru raunverulegir eigendur eða að skila ársreikningum, að þetta sé eins gott hjá okkur og best verður á kosið.

og fara yfir hvort eitthvað sé sem mælir gegn því. Í anda þess gagnsæis sem ég hef trú á til að styrkja íslenskan fjármálamarkað held ég að það sé gagnlegt og gagnlegt líka fyrir almenna fjárfesta. Eitt af því sem ég tel að við munum sjá í auknum mæli, og ég ræddi það fyrir svona 18 mánuðum, er að almenningur mun í meira mæli fjárfesta á skipulögðum fjármálamarkaði, m.a. vegna þess að lífaldur þjóðarinnar er að hækka

það varð mikil aukning á tímabili. Ég tel að við eigum að auka svigrúm og frelsi til fjárfestinga inn til framtíðar. Því meiri upplýsingar sem almenningur eða almennir fjárfestar hafa á skipulögðum fjármálamarkaði, því betra.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir góða framsögu um þetta mál sem er mjög mikilvægt. Það er einmitt mikilvægt að við færum lögin inn í þann rafræna heim sem við búum við í dag.

Það eru tvær spurningar sem ég er með til hæstv. ráðherra um það annars vegar hvort ekki væri lag að bæta því inn að hægt sé að skrifa undir ársreikninginn rafrænt líka. Í dag þarf að handskrifa á prentaðan pappír, skanna það inn og senda til Skattsins. Í mörgum öðrum hlutum getum við gert þetta rafrænt.

að styrkja þetta. Jafnvel þó að þingmönnum sumum, sem eru kannski ekki hér í salnum, finnist málið kannski vera svolítið þurrt og ekki pólitískt áhugavert þá er þetta mál mjög áhugavert vegna þess að það snýr að þessari umgjörð í tengslum við skipulagða fjármálamarkaði og ekki bara skipulagða fjármálamarkaði heldur í tengslum við atvinnulífið. Enn og aftur ítreka ég mikilvægi þess að við gerum þetta þannig að auðvelt sé að fara yfir það sem um er að ræða, bæði að auðvelda aðgengið og líka að

að taka upp það sem hæstv. ráðherra nefndi varðandi það hve mikilvægt það var í tengslum við hrunið að geta fengið góða innsýn í hvernig staðan raunverulega var hjá fyrirtækjum.

getur skipt mjög miklu máli til að átta sig á hvað er mögulega í vændum og til að fylgjast með því að þessi skil séu

Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um sveigjanlega tilhögun á fæðingar- og foreldraorlofi. Flutningsmenn eru þingmenn Miðflokksins, ég sem hér stend og hv. þm. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Tillagan hljómar svona: „Alþingi ályktar að fela félags- og vinnumarkaðsráðherra að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 144/2020, þess efnis að foreldrum verði tryggður sameiginlegur réttur til tólf mánaða fæðingarorlofs sem þeir geti skipt með sér á 24 mánaða tímabili.“

og með hag þess að leiðarljósi. Með þeim er þrengt verulega að rétti foreldra til að ákveða sjálfir hvernig fæðingarorlofi þeirra með barni sé best háttað. Þingsályktunartillaga þessi er lögð fram með það að markmiði að tryggja jafnan rétt foreldra til sjálfstæðrar ákvörðunartöku um tilhögun fæðingarorlofs, en það er mat flutningsmanna að foreldrar séu jafnan réttu aðilarnir til að meta hvað sé barni þeirra fyrir bestu. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum um fæðingar- og foreldraorlof er tekið fram að tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar sé að rúm 20 ár séu liðin frá því að eldri lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000, tóku gildi og því sé rétt að laga fæðingarorlofskerfið að þeirri miklu þróun sem hafi orðið í samfélaginu, þar á meðal í jafnréttismálum og stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Flutningsmenn fá ekki séð hvernig forræðishyggja gagnast jafnréttisbaráttu foreldra. Í lögunum er kveðið á um að hvort foreldri um sig skuli fá greitt sex mánaða fæðingarorlof. Réttur foreldra til að skipta með sér fæðingarorlofi er skertur, úr þremur mánuðum í sex vikur. Flutningsmenn fá ekki séð hvernig sú breyting sem varð við gildistöku nýju laganna kemur til móts við þarfir fólks í nútímasamfélagi þar sem sveigjanleiki er að jafnaði meiri en hann var fyrir 20 árum, við Þá er erfitt að sjá hvernig áðurnefndar breytingar gagnast jafnrétti og sérstaklega hvernig þær gagnast stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Aðstæður foreldra á vinnumarkaði eru mismunandi og kalla á aukinn sveigjanleika við töku fæðingarorlofs. Flutningsmenn telja að réttindi barns til umgengni við foreldra séu best tryggð með því að fela foreldrum sjálfum að skipa tilhögun fæðingarorlofs síns. Markmið frumvarpsins, sem hér er lagt til að félags- og vinnumarkaðsráðherra verði falið að leggja fram, verður að tryggja rétt foreldra til að deila með sér tólf mánuðum fæðingarorlofs, án þess að hlutast sé til um nánari skiptingu þeirra á milli með lögum. Þannig verði best tryggt að mismunandi fjölskylduaðstæður bitni síður á réttindum barnsins. Með auknum sveigjanleika við töku fæðingarorlofs er jafnframt komið til móts við þá foreldra og þau börn sem ekki fá inni á ungbarnaleikskóla eða hjá dagforeldri. Við sjáum þá stöðu sem upp er komin, og hefur mikið verið í fréttum, hjá Reykjavíkurborg í tengslum við dagvistunarmál. Það hefur vakið undrun mína að helstu tillögur í þeim efnum frá Reykjavíkurborg eða talsmönnum þeirra er málið

Þessi frjálsa ráðstöfun sem við leggjum hér til, þar sem foreldrum er treyst til að skipuleggja fæðingarorlofið með þeim hætti sem er haganlegastur fyrir barnið og fjölskylduna, myndi leysa hluta þessa vanda, ekki allan en þetta er alla vega nærtækari lausn hvað þann tiltekna vanda varðar en að vera með vangaveltur um að lengja fæðingarorlof upp í 18 eða 24 mánuði sem ég held að sé algjörlega óraunhæft

og auka frelsi hvað ráðstöfun fæðingarorlofs varðar til samræmis við það sem við þingmenn Miðflokksins leggjum hér til.

þess efnis að foreldrum verði tryggður sameiginlegur réttur til tólf mánaða fæðingarorlofs sem þeir geti skipt með sér á 24 mánaða tímabili.“ Sem sagt að ríkið hætti að vasast í því hvernig foreldrar skipuleggja fæðingarorlofið með hagsmuni barnsins í huga.

Frú forseti. Ég get ekki látið hjá líða að taka til máls um þessa þingsályktunartillögu. Undanfarin ár höfum við heyrt, það hefur svolítið verið í umræðunni, að best sé að foreldrar ákveði þetta sjálf í þeim tilvikum þar sem um tvo foreldra er að ræða. Ég hef ákveðinn skilning á þeirri afstöðu og ég hef ákveðinn skilning á því að fólki finnist

Það er hins vegar þannig að þegar hin mikla kerfisbreyting var gerð um aldamótin að veita feðrum sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs, sem er nú saga sem hefur farið marga hringi í sigurför í kringum heiminn og ýmsir tekið upp eftir okkur, þá urðu vatnaskil í jafnréttisbaráttunni og líka í stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Ég ætla að leyfa mér í þessari umræðu, bara til að einfalda hana, að tala um karla og konur. Sjálfstæður réttur feðra varð til þess að börn fengu þau réttindi að njóta samvista með feðrum sínum stuttu eftir fæðingu. Ég held að það sé enn þannig í lögunum að fyrstu tvær vikurnar tekur konan af mjög eðlilegum ástæðum en eftir það geta foreldrar skipt þessum sex vikum sem hv. flutningsmaður, Bergþór Ólason, talaði um hér áðan. Við erum nýbúin að lengja tímann í 12 mánuði en eins og allir vita er hægt að taka fæðingarorlofið á lengri tíma, vissulega þó þannig að tekjur skerðast, en margir foreldrar velja það af því að þau velja að vera heima og þau velja að vera með barninu sínu eins lengi og þau geta þangað til að það fæst pláss á leikskóla eða önnur úrræði, eins og við öll þekkjum sem höfum staðið í því að eignast börn.

fátt hafi leitt til eins mikilla samfélagslegra umbóta hér á landi á síðustu árum og áratugum og sú staðreynd að börn fái að alast upp með feðrum sínum og að á herðum þeirra séu sömu skyldur og á herðum mæðra þegar kemur að uppeldi, sérstaklega ungra barna. Það er einhver dásamlegasta bylting sem orðið hefur í þessu landi.

og konur. Það er líka grundvallarbreyting, algjör grundvallarbreyting, sérstaklega fyrir ungt fólk á vinnumarkaði og hún skiptir mjög miklu máli. Mér finnst við enn vera stödd þar að við getum ekki tekið augun af þessu tvíþætta markmiði. Við erum ekki komin þangað að við getum sagt: Já, þetta mun bara ordna sig, þetta mun bara einhvern veginn ordna sig sjálft. Og hvers vegna er það? Það er vegna þess að konur eru í miklum meiri hluta í hlutastörfum á vinnumarkaði, eru meiri hluti þeirra sem gegna hlutastörfum. Heildartekjur kvenna, ævitekjur kvenna, eru tæplega fjórðungi lægri en heildartekjur karla. Konur eru að stærstum hluta í neðri hluta tekjutíundanna og það að jafna stöðu karla og kvenna á vinnumarkaði snýst um að jafna fjárhagslega stöðu fólks í landinu. Það að vera með lægri heildartekjur framkallast auðvitað í lægri eftirlaunum og við vitum að fátækt kvenna, og kannski sérstaklega fátækt einstæðra mæðra, fyrir utan fátækt karla sem eru einstæðingar, er of mikil á Íslandi. Þess vegna bið ég hv. flutningsmenn, og ég geri ráð fyrir að þessi tillaga fari síðan til umfjöllunar í hv. velferðarnefnd, að skoða málið út frá þessum tveimur grundvallarmarkmiðum. Í fyrsta lagi verður að tryggja samvistir við báða foreldra.

Við megum heldur ekki gleyma því markmiði að þetta snýst um stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Bara til upprifjunar þá var það þannig að þegar konur fengu fyrst réttinn til að fara í fæðingarorlof, lítið og ólaunað, minnir mig, mig, þ.e. konur sem voru opinberir starfsmenn, þá var það vegna þess að þær voru á vinnumarkaði. Við höfum komið okkur upp kerfi sem tengist réttindum fólks á vinnumarkaði. Þess vegna eru greiðslur í fæðingarorlofi tengdar við laun, þó þannig að það er þak og ég er þeirrar skoðunar, og ég vona að fleiri þingmenn séu það líka, að þakið sé of lágt.

Þess vegna er það líka jafnréttisaðgerð að hækka þakið, það verður að segjast eins og er. En það er kannski eitthvað sem við ræðum betur í umræðu um fjárlagafrumvarpið. Ég vildi koma hingað upp til að að bregðast við þessari tillögu með þessum hætti. Ég les hana þannig að hv. flutningsmenn telji þetta vera ég segi ekki útópíu, sem er verðug út af fyrir sig og auðvitað væri best ef við gætum lagt hlutina þannig upp. En raunveruleikinn er allt annar og við erum enn stödd þar árið 2022 að við þurfum að styðja við við framgang kvenna á vinnumarkaði. Við þurfum að styðja það að hækka launatekjur kvenna og ævitekjur kvenna almennt, þvert yfir vinnumarkaðinn, og við verðum líka að passa það mjög vel að börn njóti samvista við báða foreldra sína, eigi þau tvo foreldra, og að það sé ekki þannig að feðurnir séu í aukahlutverki.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir mikilvægar áminningar um jafnrétti þegar kemur að fæðingarorlofi.

sem sjá sér ekki fært að taka fæðingarorlof vegna þess að þak er á því hversu mikið er greitt.

mið af launaþróun í landinu, hækkun meðallauna og hvar kynin eru stödd í tekjutíundunum, svo að maður orði það þannig. Það er alveg ljóst að ef við hækkum þakið þá munu fleiri karlar sjá sér fært

að sveigjanleikinn í skiptingunni, eins og hann er í lögunum, sé alveg nægur, að við séum ekki komin þangað að við getum leyft okkur að láta þetta bara fara eins og það fer af því að

erfiðari aðstæðum en sambúðaraðilar og þá sér í lagi af því að þó svo að einstæðir foreldrar fái að nota allan orlofstímann

Ég hygg að ef foreldraorlofi, sem samið hefur verið um og er í lögum á Íslandi, væri beitt með þeim hætti að foreldrar gætu tekið það á launum

fyrir heimili og foreldra með ung börn. Það er eitthvað sem við í Samfylkingunni viljum skoða mjög alvarlega og erum í raun að gera svo að það sé upplýst hér. Ég er þeirrar skoðunar að það sem eigi að koma á móti frá hinu opinbera fyrir ungbarnafjölskyldur séu ríflegar, helst ótekjutengdar, barnabætur

Um lenginguna vil ég segja að ég held að við séum á leiðinni í lengingu. Við erum hins vegar nýbúin að lengja í 12 mánuði og við þurfum að láta reyna betur á það áður en við lengjum meira. Við þurfum að gera okkur fulla grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefur á vinnumarkaðinn að lengja meira. Snúin staða einstæðra foreldra — ég þekki það ágætlega sjálf. Við komum til móts við einstæða foreldra líka með ríflegum stuðningi hins opinbera, þannig gerum við það. Hvort aðrir taki

Mér finnst einhvern veginn að þetta kerfi hljóti í grunninn að snúast um hagsmuni barnsins, ekki um

Kannski erum við að nálgast málið hvort úr sinni áttinni en ég hef á tilfinningunni að sú þrenging sem gerð var við breytinguna síðast, hvað varðar frelsi í ráðstöfun, að

Það kemur til af því að þakið á greiðslur er þeirrar gerðar að það getur haft veruleg fjárhagsleg áhrif á heimili að sú fyrirvinna sem hefur hærri laun taki sér frí frá vinnu.

Það var með fullri meðvitund löggjafans að það var gert vegna þess að það var ákveðið að búa til Fæðingarorlofssjóð og það var ákveðið að tengja réttindi við réttindi á vinnumarkaði eins og alltaf hefur verið. Þetta tvíþætta markmið er þannig að að hvort tveggja er jafngilt, hagsmunir barnsins og staðan á vinnumarkaði. Við getum svo tekið umræðu um það hvort við viljum breyta þessari löggjöf og setja henni önnur markmið eins og er svo sem víða í kringum okkur af því að það er ekki eins alls staðar. Ég held hins vegar að það hafi verið gæfa okkar að gera þetta með þessum hætti vegna þess að það hafði svo mikil grundvallaráhrif til bóta fyrir börn, fyrir feður og auðvitað líka fyrir mæður og fyrir stöðu kynjanna á vinnumarkaði.

Það er rétt sem hv. þm. Bergþór Ólason bendir á að við eigum eftir að sjá hvernig þrenging sameiginlega réttarins kemur niður og hvað það þýðir fyrir foreldra. Mig grunar að svarið þar sé hækkun þaksins,

ég tel ekki tímabært að við förum og endurskoðum markmið þessara laga. Ég held að við séum enn að vinna með þau með þeim hætti að við þurfum að hafa þetta tvíþætt markmið.

og nauðsyn lagasetningarinnar sé að rúm 20 ár séu liðin frá því að eldri lög um fæðingar- og foreldraorlof tóku gildi og því sé rétt að laga fæðingarorlofskerfið að þeirri miklu þróun sem hefur orðið í samfélaginu, þar á meðal í jafnréttismálum og stöðu kynjanna á vinnumarkaði.

annaðhvort foreldrið í frí sem það hefur ekki svigrúm eða tækifæri til að taka. Þar held ég að við séum á vondum stað hvað forræðishyggju varðar í þessum efnum. Ég tel mig vita

jafnt, að þróunin væri orðin þannig og við gætum gert það án þess að allt færi á annan endann í samfélaginu. Það kann að vera að ég sé að mislesa greinargerðina en það er það fyrsta sem kemur upp í huga minn þegar ég hugsa til baka til þess þegar þessar breytingar voru gerðar. Jöfn skipting er best fyrir barnið og best fyrir samfélagið. Það er auðvitað ekki alltaf hægt og fyrir því eru yfirleitt alltaf efnahagslegar ástæður. Þess vegna hlýtur það að vera hlutverk hins opinbera að gera báðum foreldrum kleift að fara í fæðingarorlof. Þess vegna þurfum við að hækka þakið og við þurfum að hafa stuðning við einstæða foreldra með þeim hætti að þau geti nýtt þennan rétt sinn til fulls.

að við ræðum þetta mál og þess vegna fagna ég þessari tillögu. Þó að ég sé ekki sammála henni þá fagna ég því að hún sé fram komin af því að það er mjög mikilvægt að halda þessari umræðu vakandi, sérstaklega hér á þingi, efla skilning okkar og líka bara rannsóknir á því hvernig fæðingarorlofið virkar.

bændum, neytendum og þeim sem reka fyrirtækin til hagsbóta. Þetta er í fimmta skipti sem þetta mál er lagt fram af flutningsmönnum

Það er mjög ánægjulegt að horfa á og lesa þingmálaskrá sem liggur fyrir þessu þingi. Matvælaráðherra er með sambærilegt mál á sínu borði sem við fáum væntanlega til okkar í febrúar. Ég tel að það frumvarp sem við leggjum hér fram í dag sé fyrst og fremst til stuðnings og til að lýsa því yfir að við stöndum mjög þétt að baki ráðherra í því sem hann ætlar að fara að gera. Við getum einnig nýtt tímann vel á þessu hausti fram á veturinn í að vinna í þessu máli,

framleiðendur hér á landi hafi ákveðin tækifæri til að keppa við mun stærri fyrirtæki

sömu sýn á það að efla innlenda matvælaframleiðslu með einhverjum ráðum. Hvort þetta sé hin eina rétta leið leið verður tíminn að leiða í ljós en flutningsmenn þessa frumvarps eru þess fullvissir að þetta sé heppilegasta leiðin til hagsbóta fyrir

sumir framleiðendur að fá töluverðar hækkanir á sínum vörum og er virkilega ánægjulegt að það skuli vera að gerast. En það þarf meira til. Þrátt fyrir

þá þurfum við að ganga lengra. Við þurfum að ganga lengra í því að ná fram hagræðingu. Við þurfum að ganga lengra í því að skapa ákveðinn rekstrargrundvöll fyrir

við sjáum að við erum á réttri leið. En með því að fara þessa leið, að leyfa samvinnu

eru ekkert hoppandi kátir yfir því sem ég er að segja núna en við þurfum að velta því fyrir okkur hvernig við þróum atvinnugreinina, hvernig við ætlum að þróa þessa grein. Það er nefnilega ekki lögmál að við þurfum að gera alla hluti í dag eins og við gerðum þá í gær. Við þurfum að hugsa lengra. Við getum horft til þess að breyta framleiðslunni. Vissulega verður ákveðin samþjöppun en það er líka tækifæri. Það er tækifæri í skipulagningu á flutningum á gripunum, að jafna tímanum niður, hvenær við erum að lóga og taka gripina inn í afurðastöðvar, til að ná þessari hagræðingu fram, til að geta greitt framleiðendum hærra verð og boðið neytandanum samkeppnishæfa vöru á markaði hér heima, hágæðavöru allt árið um kring. Við þekkjum alveg þessa leið, þ.e. í mjólkuriðnaði.

En við þurfum líka að hafa það á hreinu að það er verið að fara ákveðna leið og menn verða þá líka að spila eftir þeim leikreglum sem settar eru. Það er mjög mikilvægt líka. Menn mega ekki bara haga sér

alltaf lausnin að þurfa að leggja til fjármagn inn í greinina. Lausnin felst miklu frekar í því að greinin geti verið sjálfbær og spilað eftir ákveðnum leikreglum og það er löggjafans að skapa starfsskilyrði með lögum.

kjöti, á þann veg að hún skapi verðmæti sem skilar frumframleiðandanum hærra verði og neytandanum

Þó svo að við séum að leggja hér fram frumvarp í fimmta skipti á jafn mörgum árum

en ég ítreka að það er verulega ánægjulegt að við séum að stíga þetta skref. Það eru fleiri og fleiri farnir að taka undir með okkur

Þá langar mig til að spyrja: Ef þetta er það sem hv. þingmaður raunverulega trúir, af hverju þá ekki að ganga alla leið og fella niður samkeppnislög? Af hverju þá ekki bara að trúa því að það sé best fyrir almenning og fyrir framleiðendur að sleppa

Það er lykilatriði. Ef hv. þingmaður hefur aðra og betri leið til að ná fram bættum hag bænda þá væri bara virkilega gott að fá að heyra það.

förum við Íslendingar í sömu átt og flestar aðrar þjóðir, að við íhugum að styrkjakerfið okkar sé ekki jafn bundið við kjötframleiðslu og það er nú. Ég tel reyndar að þessi tiltekna tillaga sé, sem og boðað mál ráðherra, viðleitni í þá átt að halda okkur í þeim föstu skorðum frekar en að horfa til framtíðar með aðra nálgun í landbúnaði. Hef ég betri leið til að viðhalda kjötframleiðslunni í sömu stöðu og hún er í dag og bændum í sömu stöðu? Nei, ég tel þetta mál sem hv. þingmaður leggur til hér leiðina til þess. Það er bara ekki leiðin sem ég tel að við eigum að fara með matvælaframleiðsluna okkar og þar liggur kannski ágreiningurinn.

að lykilatriði fyrir okkur öll er að velta því fyrir okkur á hverjum einasta degi og hugsa: Í dag eru þetta margir í mat, á morgun verða þeir enn fleiri,

eða garðyrkja eða hvað sem er. Við þurfum alltaf að hugsa: Hvernig getum við framleitt meiri mat á morgun en við gerðum í dag? Það er lykilatriði.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna. Ég held að við hljótum öll að vera sammála um að við viljum svo sannarlega að staða bænda batni og við viljum líka að staða neytenda batni og við viljum að sjálfsögðu tryggja góða framleiðslu eða góða vöru. Mig langaði að spyrja hv. þingmann hvort við séum ekki bara með allt of niðurnjörvaða virðiskeðju í þessu öllu saman, uppfulla af einhverjum styrkjum og reglum um hvert má fara með hlutina héðan og þaðan og hvenær á að slátra, allt eins og hv. þingmaður benti á. Er virkilega nóg að leyfa þetta samstarf?

að við þær aðstæður sem við sköpum innlendri matvælaframleiðslu, þ.e. kjötiðnaðinum, erum við virkilega niðurnjörvuð og menn geta mjög illa unnið saman til að ná fram hagræðingu. Þess vegna er verið að

og í rauninni gerist ekkert. Það er bara svæft í nefnd af því að enginn er sammála. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann hafi miklar vonir um að ríkisstjórnin leggi fram þetta eða svipað frumvarp eða hvort kannski sé bara verið að plata okkur.

í sínum rekstrarreikningum núna heldur en raunin er. Þess vegna skiptir máli að góð mál klárist en séu ekki dregin í fimm þing þar sem

Hv. þingmaður sagði hérna áðan: Hvernig ætlum við að framleiða meiri mat á morgun en við gerum í dag? Það væri spurningin sem við ættum að spyrja okkur. Hv. þm. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson spurði matvælaráðherra nýlega um það hvort ráðherrann sæi fyrir sér að styðja við aukna kjötframleiðslu á Íslandi

Frú forseti. Ég vil byrja á því að segja að ég vil ekki útiloka að þessi leið sem hér er lögð til sé sú sem þurfi að fara en það þarf þó að gera það að mjög vandlega skoðuðu máli vegna þess að við höfum samkeppnisvernd til að vernda neytendur á og hún er mjög mikilvæg. Við búum í samfélagi þar sem fákeppni er reglan, því miður, vegna fámennis og aðstæðna. Hitt er svo að ég velti fyrir mér hvort leiðin sem farin hefur verið í mjólkuriðnaðinum sé endilega góð fyrirmynd fyrir kjötiðnaðinn. Mig langar að spyrja hv. flutningsmann hvort hann telji að afurðastöðvarnar, ég veit að þær gegna ýmsum hlutverkum, geri það gagn sem þarf í þessari framleiðslukeðju. Hvað um að taka afurðastöðvarnar út úr myndinni og selja milliliðalaust, frelsa bændur?

pápískari en sjálfur páfinn í Róm vegna þess að það var ákveðið að túlka það þannig á Íslandi að það þyrfti að fækka sláturhúsum á Íslandi niður í næstum því ekki neitt. Við sitjum svolítið uppi með það, en það er kannski önnur umræða. Ég hef mjög mikla samúð með stöðu sauðfjárbænda og kjörum þeirra í þessu samhengi. Ég er ekki viss um að allir kjötframleiðendur séu á sama stað og sauðfjárbændur og ég held að það sé mjög mikilvægt að við hér gerum það sem við getum til að tryggja framleiðslu þeirra og tryggja heilnæma góða íslenska vöru og helst á því verði að fólk hafi efni á að kaupa hana, af því að það skiptir auðvitað mjög miklu máli líka. Mig langar í seinni umferðinni að

er: Já. Megintilgangurinn með framlagningu þessa frumvarps er að ná fram þessari ákveðnu hagræðingu til að frumframleiðandinn fái hærra verð og lykilatriðið er það að neytandinn

Virðulegi forseti. Ég ætla að segja það strax hér að ég virði mjög þessa viðleitni flutningsmanna sem eru að flytja þetta mál í fimmta sinn, hugsjónafólk, og ekki síst fyrsti flutningsmaður sem hefur áralanga og áratuga reynslu af sauðfjárrækt og almennt í íslenskum landbúnaði. Breytir það því að ég er algerlega ósammála frumvarpinu? Nei, það gerir það ekki. Því meira sem ég les mér til um frumvarpið, því meiri reynslu sem við höfum af því hvernig veruleiki íslenskra sauðfjárbænda er í dag,

Þórarins Inga Péturssonar, ég tel okkur vera öll í þessum sal sammála um að við þurfum að efla og styðja við innlenda matvælaframleiðslu. Við eigum að halda áfram að gera það. Það er bara spurning hvaða leiðir við förum til þess. Ég ætla að fara í stuttu máli yfir það af hverju ég tel skipta öllu máli að við höfum samkeppnissjónarmið að leiðarljósi.

það hefur reynst okkur vel en samkeppnisskorturinn hefur hins vegar reynst okkur þungbær. Það eru ýmis dæmi í gegnum söguna. Árin 2016–2018

sem innihélt mjólkurvörur. Þar sem var minnst samkeppni, þar sem voru undanþágur frá samkeppnislögum, þar hækkaði matvara mest. Á þessu tímabili lækkaði hins vegar verð á matvöru í heildina um 1,9% meðan það hækkaði um tæp 8% þar sem var engin samkeppni.

Það kemur síðan í ljós að það var ekki hægt að fara þá leið að veita undanþágu, að Samkeppniseftirlitið veitti undanþágu frá samkeppnislögum, af því að það fékk ekki tilteknar upplýsingar, upplýsingar sem sýndu fram á að svona samruni og samvinna væri í þágu bænda og í þágu neytenda.

Svo lengi sem fyrirtæki geta sýnt fram á að samvinna og samruni gagnist neytendum, gagnist markaðnum og líka bændum eins og í þessu tilviki, þá eru undanþágur heimilaðar

Samkeppniseftirlitið er tiltölulega nýbúið að heimila þann samruna. Hvað gerðist með því? Samkeppniseftirlitið fór mjög ítarlega yfir þann samruna og heimilaði hann með mjög ákveðnum skilyrðum,

nýsköpun, fjölbreytni, úrræðagóðir einstaklingar, hvort sem það eru bændur eða þeir sem reka önnur fyrirtæki, þá förum við þá leið, almennu leiðina um að virða reglur samkeppnislaga

Það er ekki breyting á samkeppnislögum. Það er breyting á búvörulögum alveg eins og það er heimild í búvörulögum fyrir mjólkuriðnaðinn til að fá undanþágur frá samkeppnislögum.

kominn undir verndarvæng Framsóknarflokksins þá velti ég fyrir mér: Er nokkuð samasemmerki á milli þess og að samkeppnisráðherra Framsóknarflokksins haldi þá neytendum líka undir sínum verndarvæng?

leggja fram hér á vordögum því þetta er háalvarlegt. Það er mjög alvarlegt ef menn ætla að láta það verða bara einhverja almenna reglu að sniðganga almennar reglur samkeppnislaga. Það þarf ekki.

við eigum að trúa því að samkeppnin og opnir markaðir muni leysa það úr læðingi sem atvinnugreinin landbúnaður þarf svo nauðsynlega á að halda.

Kaupfélagi Skagfirðinga og dótturfélagi þess óeðlilegt forskot í samkeppni og vegið mjög að samkeppnisstöðu keppinauta MS sem voru háðir henni um aðgang á mjólk. Er þetta til hagsbóta fyrir alla mjólkurbændur? Er þetta til hagsbóta fyrir alla neytendur að hafa fyrirkomulagið með þessum hætti?

hinni nýju landbúnaðarstefnu sem var samþykkt fyrir einhverjum misserum síðan, og margt frábært sem kemur fram í þeirri landbúnaðarstefnu sem við eigum að ýta á og hvetja áfram, er einmitt sagt að róttækar breytingar séu nauðsynlegar

verði minna heldur en meira með enn einu haftafrumvarpinu sem hér er verið að boða. Þetta er ekkert annað en haftafrumvarp. Þetta er bara haftafrumvarp og ríkisstjórnin ætlar að fara einhverja svipaða leið. Hér sagði áðan þingmaður frá Samfylkingunni að viðkomandi ætlaði ekki að útiloka þessa leið. Ég ætla hér með að útiloka þessa leið, alla vega fyrir mína parta, að fara leið sem bætir við enn einni undanþágunni, lögbundinni undanþágu frá samkeppnislögum. Við eigum að fara aðrar leiðir fyrir neytendur og bændur líka, í þágu frelsis, í þágu hugsjóna um samkeppni, um að við trúum virkilega að nýsköpun fylgi samkeppninni eins og hún hefur svo sannarlega gert og við höfum séð á svo mörgum sviðum. Samkeppni tryggir meira vöruframboð. Hún eykur valfrelsi, hún tryggir betri þjónustu samhliða því að tryggja neytendum lægra verð. Samkeppni stuðlar líka að umbótum í rekstri og hún skapar, eins og ég segi, aukinn hvata fyrir nýsköpun. Við eigum miklu frekar að sammælast um þetta, fá alla með okkur í lið að fara þessa leið sem við í Viðreisn trúum á,

verði staða bænda ekki betri heldur verri en hún er núna hvað þetta varðar. Ég geld varhuga við þessu máli, ekki bara fyrir hönd neytenda heldur líka fyrir hönd bænda.

skulum hafa það í huga að bændur eru líka neytendur. Það er stórt atriði líka. Vissulega er það þannig þegar farið er af stað í ákveðna vegferð,

Fyrirkomulag og ákveðnar leikreglur — alla vega er það þannig að það fyrirkomulag sem við höfum í mjólkuriðnaði, þær leikreglur sem við settum þar, leiddu engu að síður til þess að Hæstiréttur staðfesti 480 millj. kr. sekt á Mjólkursamsöluna vegna alvarlegra brota á samkeppnislögum. Það er það fyrirkomulag sem var nýtt og það var háttalagið eftir þeim leikreglum. Þannig að MS mismunaði viðskiptaaðilum og veitti þeim það ómálefnaleg viðskiptakjör að það þótti sérlega alvarlegt og alls ekki réttlætanlegt með tilvísun í núverandi búvörulög,

Hér hefur mikið verið talað um samkeppnislög og þann markað sem við erum að berjast við eða lifum í.

Til staðar eru víðtækar heimildir innan sambandsins til markaðsíhlutunar vegna landbúnaðarafurða, þar með talið til opinbers stuðnings og stjórnunar framboðs afurða, heimildir til að leggja á viðbótarinnflutningsgjöld og heimildir til ráðstafana gegn röskun á markaði. Það er alveg ljóst að við erum í stærri heimi heldur en akkúrat þessi eyja sem við lifum á hvað varðar fæðuframleiðslu enda erum við mjög háð innflutningi á matvöru og verðum það áfram og við ætlum ekkert að fara til baka með það. Nýverið kom út skýrsla starfshóps um neyðarbirgðir. Starfshópnum var falið að gera skýrslu um nauðsynlegar birgðir til að tryggja lífsafkomu þjóðarinnar á hættutímum. Okkur er hollt að rýna í þessa þætti, hvernig sem á stendur. Þeir tímar sem við lifum á núna minna okkur á hversu mikilvægt er að tryggja fæðuöryggi í landinu. Innlend framleiðsla mun ekki geta uppfyllt þá fjölbreytni sem eftirspurn krefst en það er ljóst að við getum spýtt verulega í til að tryggja að neytendur hafi ávallt aðgang að góðum og heilnæmum matvælum. Stór hluti þeirra fæðuflokka sem við neytum er innfluttur og við erum alltaf háð þeim innflutningi hvað sem verður. En við getum haft það í forgrunni að styrkja innlenda framleiðslu og íslenskan landbúnað. Staðan í dag er þannig hvað varðar sauðfjárræktina

Við þurfum alltaf að hafa í forgrunni að styrkja innlenda framleiðslu. Með því að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu tryggjum við ekki aðeins fæðuöryggi heldur verndum við einnig störf fólks og tryggjum fjölbreytni atvinnulífsins. Það gleymist nefnilega oft að þúsundir einstaklinga starfa við matvælaframleiðslu hér á landi. Með því að efla landbúnað er hægt að draga úr niðursveiflu í hagkerfinu og um leið að tryggja fæðu- og matvælaöryggi í landinu. Styrking afurðastöðva skiptir sauðfjárræktina sérstaklega miklu máli þar sem það hefur orðið markaðsbrestur. Undanfarin ár hefur afkoman í greininni verið á niðurleið og hefur eiginlega náð botni sínum. Það þarf átak til að geta spyrnt sér upp frá honum. Það er ljóst að staða afurðastöðva hér hefur verið með þeim hætti að ekki hefur verið hægt að greiða hærra verð til bænda og það kemur engum til góða, hvorki bændum né neytendum. Útgangspunkturinn er að hagsmunir bænda og neytenda fara alltaf saman. Því er sameiginlegt baráttumál að standa vörð um íslenska matvælaframleiðslu.

auk þess sem það hafði í för með sér nýsköpun í greininni og stórbætti vöruúrvalið. Ég held að með þessari breytingu sé hægt að fara í nýsköpunarvinnu og bjóða upp á að jafnvel breyta þessu ferli, eins og flutningsmaður þessa frumvarps kom inn á, við þurfum ekki að hafa það meitlað í stein. En það sem er mikilvægast, af því að við erum að tala um samkeppni, er að sauðfjárframleiðendur hér á landi nái að standa jafnfætis þeim framleiðendum sem þeir eru að keppa við.

Það er ekki þeirra hagur að selja þetta nema þá að koma til móts við neytendur sem þær vissulega gera líka. En það er svo margt annað sem við þurfum að horfa til, sérstaklega á svona tímum,

Ég vil byrja á að fagna því að þetta mál sé komið hér til meðferðar í þinginu. Efnisatriði þess eru til bóta og skynsamleg. Það er gaman að því að á

Það verður ekki hjá því komist að nefna það sem kom fram í ræðu hv. framsögumanns, Þórarins Inga Péturssonar, þar sem hann minnti á að málið hefði verið flutt fimm sinnum og dagaði uppi hingað til

Og ef horft er til sömuleiðis alifugla- og svínaræktar þá er þessi upphæð 2–3 milljarðar á ári. Ef við horfum bara á það sem snýr að sauðfjárbúskap og nautgriparækt,

markaðurinn hefur orðið af nú þegar. Það er auðvitað umhugsunarefni að skynsamlegar breytingar sem þessar dagi uppi af því að nú er ríkisstjórnin sem er við völd sú sama og var við völd þegar byrjað var að leggja þetta frumvarp fram

sem mér finnst, því miður, senda það merki út til þeirra bænda sem starfa í þessum mikilvægu greinum að það sé komin upp sú fordæmalausa staða að matvælaráðherra styðji ekki raunverulega við kjötframleiðslu á íslandi.

marki til að hugur fylgi ekki máli varðandi mögulega framlagningu máls af hendi hæstv. ráðherra í febrúar næstkomandi, enda er málið þannig vaxið að maður hlýtur að spyrja sig af hverju verið er að bíða fram í febrúar með framlagningu málsins þegar efnisatriðin eru býsna vel þekkt. Málið sem hér um ræðir hefur verið lagt fram og er núna lagt fram í fimmta sinn þannig að eitthvað orsakar það að ekki er vilji til að leggja málið fram tímanlega. Mér segir svo hugur að ástæðan sé sú að ráðherrann hafi hóflegan áhuga á að málið klárist á þessu þingi og horfi þá mögulega til þess að leggja það fram aftur á næsta þingi og svo koll af kolli.

tilfinning fyrir því hjá a.m.k. hluta Alþingis að stuðningur við innlenda matvælaframleiðslu, íslenska bændur, sérstaklega kjötframleiðendur, sé allt annars eðlis heldur en hjá öðrum þjóðum annars vegar eða í öðrum greinum hins vegar. Við þurfum að komast út úr þeim hugsunarhætti sem hefur umlukið því miður allt of lengi

til að klára þetta mál og koma því hér inn í þingsal til atkvæðagreiðslu. Þá er líka bara ágætt ef það kemur á daginn að ekki sé meiri hluti fyrir málinu innan stjórnarflokkanna, það væri áhugavert. En hagsmunirnir eru það miklir sem eru undir og í rauninni hafa það margir milljarðar nú þegar tapast út úr kerfinu, ef svo má segja, í hagræði sem ekki varð, að við verðum að taka þetta mál núna og klára það.

Frú forseti. Það fer ekki á milli mála hjá okkur sem höfum verið að hlusta á þessa umræðu að það er margt við starfsskilyrði bænda í dag sem má bæta. Það eru ekki allir á sama máli um það hvað sé besta leiðin en eins og kom fram í andsvörum mínum við framsögumann málsins þá finnst mér margt í þessu benda okkur á að við erum að festa okkur í því að reyna að setja enn einn plásturinn á áratugagamalt módel um það hvernig bændum séu tryggð

væru að selja allar sínar rollur og öll sín lömb því að ekki væri lengur hægt að vera sauðfjárbóndi á Íslandi. Það er að sjálfsögðu mjög alvarlegt mál ef ástandið er orðið það slæmt að fólk er að gefast upp.

alltaf t.d. á vorin til þess tíma þegar sauðburðurinn er. Og að hugsa til þess að kannski eftir einhverja áratugi, vegna þess að við höfum verið svo föst í þessu módeli sem er löngu orðið úrelt,

Sem dæmi erum við að fara að eiga við meiri og meiri loftslagsvá. Loftslagsváin mun hafa þau áhrif að við þurfum að hugsa meira um hvernig við framleiðum mat og matvæli. Við þurfum að hugsa meira um votlendi og annað. Allt eru þetta hlutir sem snerta bændur. Við getum ekki haldið að við ætlum að takast á við þessar gjörbreyttu aðstæður

Við búum nefnilega ekki bara við breyttar umhverfisaðstæður, við erum líka með breyttar markaðsaðstæður. Það datt engum í hug að flytja mat eins og lambakjöt til Íslands fyrir 40 árum síðan.

og við lifum bara við það að við þurfum að hugsa þetta allt upp á nýtt. Við þurfum að hætta að setja endalaust plástra á gamalt kerfi sem er löngu úr sér gengið. Við þurfum að vinna þetta saman, hvað við ætlum að gera, hvernig við ætlum að hugsa þetta upp á nýtt, og ekki vera föst í viðjum fortíðarinnar og segja: Já, en þetta þarf að vera þannig að lambið fari frá bónda til afurðastöðvar, til heildsala, til búðarinnar og til einstaklingsins, neytandans. Það er ekkert endilega þannig í dag.

þá þarf að vinna þetta með bændunum, þeim sem eru bændur í dag. Það þarf að vinna með þeim, vinna með neytendum, það þarf að vinna með öllum aðilunum að því að koma með nýtt módel, nýtt módel fyrir nýja öld.

Þeir vildu selja þetta allt árið um kring en við gátum ekki annað þeirri eftirspurn. Þegar við förum í það að byggja upp þessar nýju leiðir þá þurfum við að sjálfsögðu að hafa hag framleiðendanna og hag neytendanna og, eins og hefur líka komið fram, hag samfélagsins þegar kemur að fæðuöryggi að leiðarljósi. Við verðum að hætta að vera með þessa íhaldssemi, og það er óháð því í hvaða flokkum við erum. Við verðum að hætta þessari íhaldssemi, að vera alltaf föst í sama hugsunarhættinum, að það verði að leysa allt innan sama módels. Við þurfum virkilega að endurhugsa þetta allt. Við þurfum að keyra áfram nýsköpun á þessu sviði. Og þegar ég segi keyra áfram nýsköpun þá er ég ekki að tala um að setja einhverjar 50 millj. kr. á ári í Matvælasjóð, það er ekki upp í nös á ketti, hvað þá sauðfé. Við þurfum að rækta nýsköpun. Við þurfum að þora að fara nýjar leiðir, prófa nýjar leiðir utan við þetta módel sem við erum með og sýna það þor að gefa upp á nýtt, eins og ég orðaði það fyrr í dag, og þora að prófa nýjar leiðir

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um undirritun og fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. Ályktunartextinn hljómar þannig: „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni fyrir Íslands hönd að undirrita og fullgilda samning um bann við kjarnorkuvopnum sem samþykktur var á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York 7. júlí 2017 og tók gildi hinn 22. janúar 2021.“ Flutningsmenn þessarar tillögu eru ásamt mér hv. þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Orri Páll Jóhannsson, Bjarni Jónsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Jódís Skúladóttir. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem þessi tillaga er lögð fram en hún er nú flutt í sjöunda sinn. Ég ætla ekki að lesa greinargerðina sem fylgir málinu enda geta áhugasamir kynnt sér hana á vef þingsins en ég ætla að stikla á stóru í því sem þar kemur fram. Það gerðist í júlí árið 2017 að 122 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna samþykktu samning um að banna kjarnorkuvopn. Samningurinn tók svo gildi snemma árs 2021 eftir að 50 ríki höfðu afhent aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna skjal um fullgildingu, staðfestingu, samþykki eða aðild. Í greinargerðinni má sjá tölur eins og þær litu út í september á þessu ári um ríki sem hafa undirritað samninginn og fullgilt hann. Þeim hefur sem betur fer fjölgað síðan þá og nú er staðan þannig að 91 ríki hefur undirritað samninginn og 68 ríki hafa gengið alla leið og fullgilt gert hann að lögum í sínu landi. Það er til marks um mikilvægi þessa samnings að samtökin ICAN, sem unnu ötullega að

með því af hverju ICAN hlutu friðarverðlaunin segir að samtökin hafi átt stærstan þátt í að leiða saman þjóðir heims og undirbúa gerð þessa mikilvæga sáttmála. Það eru ekki einungis ríki sem hafa komið að gerð hans heldur einnig ýmiss konar félagasamtök og friðarhópar um allan heim sem hafa komið að og tekið þátt í vinnunni og gera raunar enn. Aðdragandi þessa samnings er langur. Samningur um að vinna gegn útbreiðslu kjarnorkuvopna frá 1968, NPT-samningurinn svokallaði, sem 191 ríki er aðili að, hefur löngum verið talinn mikilvægasti afvopnunarsamningurinn á sviði kjarnorkuvígbúnaðar, en því miður hafa

því miður hafa flest kjarnorkuveldin varið svimandi háum upphæðum til þróunar á nýjum og fullkomnum kjarnorkuvopnum og það á sér stað víða um heim einmitt núna.

hljóðaði orðræðan upp á það að gert var ráð fyrir möguleikum á mun víðtækari beitingu á kjarnorkuvopnum en áður hafði verið rætt. En það verður að segjast eins og er að sjá mátti ákveðin jákvæð teikn með því að Joe Biden varð forseti, enda hefur hann ýjað að þeim möguleika að Bandaríkjastjórn kunni að hverfa frá því að áskilja sér rétt til beitingar kjarnorkuvopna að fyrra bragði. Það er svo sem ekkert handfast í því og ekkert ólíklegt að í þeim ólgusjó sem heimsmálin eru núna núna sé kannski óraunhæft að gera sér vonir um slíkt.

langflest ríkin sem eru aðilar að honum séu í Asíu, Suður-Ameríku og Afríku eru nokkur Evrópulönd sem hafa undirritað samninginn. Ég ætla bara að nefna sem dæmi Austurríki, Írland og Liechtenstein. Því miður ákváðu nær öll aðildarríki NATO að sniðganga viðræður um gerð sáttmálans og hafa ekki gerst aðilar að honum. Hugsanlega má tengja það við að hernaðarstefna bandalagsins byggist enn á því að áskilja sér rétt til að beita kjarnorkuvopnum að fyrra bragði.

og við sjáum það glöggt hvaða hræðilegu afleiðingar stríð hefur fyrir almenna borgara. Því miður er það svo að Rússar hafa látið í það skína, ýjað að því, að notkun kjarnorkuvopna væri möguleg. Það er eitt og sér alveg grafalvarlegt mál. Fyrr í mánuðinum var Norður-Kórea einnig með æfingar sem sneru að notkun skammdrægra flauga sem geta borið kjarnorkuvopn. Þetta er auðvitað grafalvarlegt mál og undirstrikar enn og aftur mikilvægi þess að þjóðir heimsins taki sig saman um að banna þessa tegund vopna. Það höfum við áður gert, til að mynda með jarðsprengjur og efnavopn. Það voru einmitt ríkin sem ekki höfðu yfir slíkum vopnum að búa sem ruddu þar brautina. Ég tel mikilvægt að halda áfram á þessari leið og meðan við erum enn aðilar að NATO að leggja áherslu á að alltaf sé óásættanlegt að beita kjarnorkuvopnum, að það sé algerlega út úr öllu korti

þessu máli, en það er frumvarp til laga um að friðlýsa Ísland fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja. Ég held að það sé mjög mikilvægt að vinna að kjarnorkuafvopnun á mörgum stöðum í einu. Þess vegna finnst mér þessi tvö mál sem bæði eru flutt af þingmönnum Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs skipta máli. Sannast sagna verð ég að viðurkenna að ég hafði gert ráð fyrir því að hér yrði fullur þingsalur við umræðu á þessu máli í dag í ljósi þess að fyrr í dag fór fram sérstök umræða um öryggis- og varnarmál. Það er fátt sem myndi ógna öryggi heimsins meira en það að kjarnorkuvopnum væri beitt. Það er fátt sem ógnar öryggi heimsins meira en að það verði kjarnorkuslys. Í ljósi þess hversu mörg töluðu hér um mikilvægi þess að ræða öryggis- og varnarmál

Okkur getur alveg greint á um leiðirnar en ég ætla að leyfa mér að vona að við séum öll sammála um að kjarnorkuvopn eigi aldrei að nota. Líkt og ég var að vísa í hér áðan þá er umræða dagsins sú að möguleiki sé á því að beita kjarnorkuvopnum. Það er stundum talað um eitthvað sem kallað er lítil og taktísk kjarnorkuvopn og að hægt sé að beita þeim í staðbundnum hernaði, til að mynda, getur maður ímyndað sér, á átakasvæðum heimsins í dag. En staðreyndin er sú að frá því að kjarnorkusprengjum var varpað á Hírósíma og Nagasaki hafa kjarnorkusprengjurnar stækkað, þannig að það sem er talað um í dag sem lítil og taktísk vopn eru jafnvel sprengjur sem eru stærri en þær sem varpað var á Hírósíma og Nagasaki, bara til að setja umræðuna í samhengi við það sem við erum að tala um hér í dag en tengja hana einnig við söguna.

við í Vinstri grænum eigum okkur marga bandamenn þegar kemur að þessu máli. Vegna Vegna stöðunnar í heiminum í dag er þetta mál eins mikilvægt og nauðsynlegt inn í alla umræðu um öryggis- og varnarmál og framast getur orðið. Ég vona þess vegna, treysti því og raunar veit að málið mun fá góða og vandaða umfjöllun í hv. utanríkismálanefnd. Ég legg því til hér í lok umræðunnar að málinu verði vísað til utanríkismálanefndar. Ég vona svo sannarlega að síðar á þessu þingi fáum við það aftur hingað inn og þá til að geta samþykkt að Ísland verði aðili að samningi um að banna kjarnorkuvopn sem þegar hefur tekið gildi. Það er þegar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna búið að banna kjarnorkuvopn og auðvitað á Ísland að vera þátttakandi í slíkum samningi.

af hverju okkur sem höfum skrifað undir þetta heit var ekki boðið að vera með á þessu frumvarpi því að við hefðum svo sannarlega gert það og

hamingju með að vera kominn hér í stólinn. Ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni fyrir að leiðrétta töluna um það hversu margir hefðu skrifað undir heitið. Mér heyrist að ég hafi aðeins verið að ýkja hvað ég hélt að við værum mörg. En varðandi það af hverju öðrum var ekki boðið að vera með á málinu þá er í raun bara því til að svara að þetta er mál sem við í Vinstri grænum höfum flutt hingað til en ef svo leiðinlega vill til að ég þurfi að flytja málið aftur þá mun ég svo sannarlega taka þessa ábendingu hv. þingmanns til greina því að auðvitað snýst þetta um að ná fjöldasamstöðu um málið. Ég vil þess vegna þakka fyrir þessa ábendingu og vona að hv. þingmaður verði með mér í liði í því að

ná þeim sem ekki hafa skrifað undir þetta heit, og sem ég ætla að leyfa mér að trúa að séu engu að síður ekki hlynntir kjarnorkuvopnum, á okkar mál. mál. Það er ekki nóg að predika yfir hinum sanntrúuðu, við verðum að ná til þeirra sem einhverra hluta vegna hafa ekki tekið afstöðu eða ekki

í okkar lið þannig að ég stend bara með hv. þingmanni í því að við munum ná þessum fjölda. Við þurfum ekki einu sinni 38 til að ná málinu í gegn. En mig langar að spyrja hv. þingmann

þrátt fyrir að við séum með stóran hóp þingmanna sem trúa því að hið rétta sé að banna kjarnavopn. Hverju erum við að stranda á hér innan húss? Og svo í öðru lagi: Af hverju er Ísland ekki að skrifa undir? Er það vegna samninga okkar við Bandaríkin eða vegna veru okkar í NATO? Hvar er boltinn að stoppa hjá friðelskandi land eins og Íslandi?

Það er dapurlegt að Ísland hafi ekki tekið þátt á fyrri stigum og hafi ekki einu sinni mætt á fundi varðandi þennan þennan samning um að banna kjarnorkuvopn. Ég er hrædd um að veran í NATO spili þar ákveðið lykilhlutverk vegna þess að NATO er jú hernaðarbandalag sem áskilur sér réttinn til að nota kjarnorkuvopn að fyrra bragði. Forsvarsmenn ICAN hafa engu að síður bent á það og fært fyrir því býsna góð rök að lönd sem eru þó aðilar að NATO en hafa ekki yfir kjarnorkuvopnum að búa, ég tala nú ekki um land eins og Ísland sem hefur ekki einu sinni yfir her að búa, geti alveg orðið aðilar að samningnum þrátt fyrir veruna í NATO. Þannig að mig grunar að það strandi á þessu. En svo held ég líka, líkt og ég kom að í ræðu minni áðan, að umræðan um öryggismál fari því miður oft inn á aðrar brautir en þær að

Það er til skammar að friðelskandi land eins og Ísland hafi ekki undirritað og fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. Í raun hefði Ísland átt að vera leiðandi í þessu starfi í stað þess að vera eftirbátur. Þegar ég ólst upp var kjarnorkuógnin mikil og nú þegar hún hefur náð hæstu hæðum á ný langar mig að rifja upp ljóð eftir James nokkurn Thurber sem Borgfirðingurinn Magnús Ásgeirsson þýddi á mjög fallegan máta, ljóð sem foreldrar mínir lásu svo oft fyrir mig í æsku, ljóð um kjarnorkuvána, ljóð sem mig langar, með leyfi forseta, að flytja örlítið erindi úr.

Ég ætla ekki að fara með allt ljóðið því það er dálítið langt, en í því kemur fallegur endir um ungu stúlkuna sem finnur eitt blóm, síðasta blómið og piltinn sem hún sýnir það. Saman endurreisa þau mannkynið, þangað til það aftur steypist á heljarþröm og ekkert lifir af nema einn piltur, ein stúlka og eitt blóm. Við megum ekki gleyma því hversu alvarleg þessi ógn er og við getum ekki látið einhverja pólitík stöðva það að þessari ógn sé eytt, að hún sé bönnuð.

við að heyra svo fallegt kvæði flutt hér um svo mikilvægt mál og ég þakka hv. þingmanni fyrir að deila því með okkur. Ég er einn af þeim sem standa að þessari tillögu

hversu hræðileg ógn getur fylgt kjarnorkuvopnum. Kjarnorkuvopn eru eitt það hræðilegasta sem mannkynið hefur nokkru sinni fundið upp eða búið til og þeim fylgir ekkert annað en óöryggi, mögulegt blóðbað og ringulreið. Það eru ýmsir sem hafa aldeilis tekið þessi mál upp og fylgt eftir og ég vil sérstaklega tiltaka António Guterres, aðalritara Sameinuðu þjóðanna, sem hefur verið óþreytandi baráttumaður fyrir kjarnorkuafvopnun og eyðingu kjarnorkuvopna og heldur færst í aukana að undanförnu, einmitt núna þegar á þarf að halda í þeirri umræðu og því ákalli til þjóða heimsins.

sem stendur fyrir gildi sem fleiri vilja sameinast um, ætti að sýna gott fordæmi ásamt þeim fjölda þjóða sem þegar hafa staðfest samninginn.

Ég vænti þess að þessu máli verði fylgt vel eftir. Það var mjög ánægjulegt að heyra það hér áðan í máli

Eins og fram hefur komið í umræðunni hérna þá nýtur þetta mál miklu víðtækari stuðnings en blasir við við fyrstu sýn þar sem flutningsmenn eru ekki nema fimm þingmenn Vinstri grænna. 21 þingmaður úr fimm ólíkum stjórnmálaflokkum sem sitja á þingi hafa skrifað undir það heit ICAN-samtakanna, sem börðust fyrir samningi Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnavopnum, að vinna að því að Ísland Þannig að þetta mál nýtur frá fyrsta degi stuðnings þriðjungs þingheims og því er vonandi að það fari betur fyrir því en hin sex skiptin sem það hefur verið lagt hér fram, vegna þess að það er ekkert sem ógnar friði jafn mikið og kjarnavopn. Við sáum það bersýnilega í byrjun árs þegar Pútín byrjaði herferð sína gegn Úkraínu með því að hóta beitingu kjarnavopna. Vegna þess að Rússland býr yfir kjarnavopnum er allt öðruvísi tekið á því ríki en tekið væri á ríki sem viðhefði jafn

Vandinn er að það er ekki hægt að búa til neitt kerfi utan um þessi vopn sem kemur í veg fyrir að menn af kalíberi Pútíns komist einhvern tímann í valdastöðu og geti beitt þeim. sú er staðan þá verðum við að styðja við allt það sem við getum til þess að draga úr lögmæti tilvistar

Eldri samningar ganga ekki svo langt að beinlínis banna vopnin heldur einhvern veginn að reyna að koma böndum á þau. Hér er talað um

Þau eru mjög ánægð með þann samning vegna þess að hann er í rauninni með eyðu þar sem ætti að standa að endanlegt markmið sé útrýming vopnanna og bann við þeim.

Hann er í rauninni til fyllingar hinum samningnum. Hann styður við það sem sá samningur á yfirborðinu segist vera að gera. Þau ríki sem segjast vera að vinna í áttina að kjarnavopnalausum heimi geta ekki sagt það án þess að gerast aðilar að þessum samningi. Þess vegna er svo ótrúlega ergilegt að Ísland skipi sér í öllu þessu ferli í lið með kjarnorkupésunum. Við erum eitt af þeim ríkjum sem hafa barist hvað harðast gegn því að þessi samningur verði til og núna stendur Ísland aðallega með NATO-ríkjunum og reynir einhvern veginn að hunsa samninginn, mætir ekki einu sinni sem áheyrnarfulltrúi á fyrsta aðildarríkjafund samningsins sem haldin var í Vínarborg í sumar þar sem þó mættu fjögur NATO-ríki. Þýskaland, Noregur, Holland og Belgía mættu til Vínarborgar,

Þar hefði Ísland líka átt að vera. Þar hefði Ísland auðvitað átt að vera, ekki síst vegna þess að ríkisstjórninni er stýrt af einum af þeim þingmönnum sem hafa skrifað undir heit ICAN um að styðja þennan samning og vinna að framgangi hans. Þess vegna er svo skrýtið að á fimmta ári ríkisstjórnar þar sem einn af flokkunum er allur með þessu máli hafi það enn ekkert þokast áfram. Ísland er með með meiri harðlínu gagnvart þessum nýja samningi en Þýskaland, Noregur, Holland og Belgía, sem þó eru NATO-ríki eins og Ísland. Í Noregi er meira að segja búið að skrifa í stjórnarsáttmála að ríkisstjórnin ætli að vinna með þessum samningi sem áheyrnarfulltrúi. Þau náðu saman um það, ólíkir stjórnmálaflokkar í Noregi, að mæta alla vega á þessa fundi. Vandinn við þessa afstöðu Íslands er eiginlega bara eins og það sem kristallaðist þegar Svíþjóð sótti um aðild að NATO;

skilar inn bréfi samhliða því til NATO þar sem hún segir að Svíþjóð átti sig á, virði, skilji og styðji að kjarnavopn séu hjartað í varnarstefnu NATO. Það er nefnilega það sem stendur í stefnumörkun bandalagsins, það er það sem stendur í pappírum sem leiðtogar NATO-ríkjanna skrifuðu undir á leiðtogafundi núna í vor: Kjarnavopn eru hjartað í vörnum bandalagsins. Hvernig er það orðað? „The ultimate defence“, hin endanlega vörn, með leyfi forseta. Svona getur ríki ekki talað ef það ætlar að berjast fyrir útrýmingu kjarnavopna.

ríkin sem höfðu forgöngu að þessum samningi, að fólki hættir stundum til að gera lítið úr þeim vegna þess að þetta eru oft fátæk og lítil ríki í Afríku, Asíu, Suður-Ameríku Eyjaálfu en þetta eru líka ríkin sem hafa upplifað afleiðingar kjarnavopna, þetta eru ríkin sem hafa kannski ekki upplifað sprengingar í hernaðarlegum tilgangi — það er bara Japan þar sem sá sem sá atburður hefur átt sér stað en eftirlifendur þeirrar árásar hafa verið leiðandi í baráttunni fyrir þessum nýja samningi — og þetta er allt fólkið sem hefur þurft að lifa við tilraunirnar. Tilraunasprengingar undir berum himni voru stundaðar áratugum saman, oftast í fátækum gömlum nýlendum kjarnorkuveldanna, stundum án þess að íbúum væri einu sinni gerð grein fyrir því hvaða hætta væri á ferðum. Aukin tíðni krabbameina og alls konar leiðindi fylgdu. Þetta er fólkið sem beitti sér fyrir þessum samningi og þess vegna eigum við að styðja hann, ekki bara vegna þess að við viljum vinna í átt að friði og kjarnorkuvopnalausum heimi af einhverjum prinsippástæðum heldur til að standa með þolendum. Þessi nýi samningur er samningur á forsendum þeirra.